Evo kolegice i kolege, nakon stanke iako smo po običaju u skromnom broju koji se nadam se će povećati. Mi ćemo nastaviti sad sa radom i to će biti naravno klubovi zastupnika. Prvi će biti klub zastupnika HDZ-a u ime kojega će govoriti uvaženi zastupnik. Ja sam mislio da je to već odrađeno. Ništa, onda startamo od početka sa točkom dakle o - Godišnje izvješće o radu Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave za 2015. godinu Podnositelj izvješća je Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave na temelju članka 18. Zakona o Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave. Materijal vam je dostavljen u pretince. Raspravu je proveo Odbor za gospodarstvo, a izvješće ste primili na sjednici. Želi li podnositelj dati dodatno obrazloženje? Da. Uvaženi predsjednik Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave gospodin Goran Matešić. Izvolite. Hvala lijepa. Uvaženi dame i gospodo saborski zastupnici, pred vama se nalazi trinaesto Izvješće o radu Državne komisije kao što je predsjedavajući kazao zasnovano na propisima sa sadržajem koji je zakonom propisan u Državnoj komisiji. Mislim da više ne treba govorit, upoznavat da je to žalbeno tijelo u u predmetima javne nabave, da je osnovano kao nezavisno regulatorno tijelo koje podnosi javnosti i Hrvatskom saboru izvješće o svom radu. Pa od stvari koje bi trebalo istaknuti istaknuti jeste da je ukupan plan za 2015. bio 8 milijuna 430 tisuća kuna, da je od toga potrošeno 87,83%. Što se tiče ljudskih potencijala stanje je bilo nakon prošle godine posve redovno. Radili smo sa punim kapacitetima. Statistički je Državna komisija u 2015. obrađivala 1251 žalbu što iznosi manje od 10% odo objavljenih postupaka javne nabave. To je blago smanjenje u odnosu na prethodnu godinu koje je rezultiralo između ostalog povećanjem visine naknade za pokretanjem postupka i povećanjem pragova za postupke javne nabave. Po fazama postupka i dalje je najveći broj žalbi protiv odluka o odabiru, protiv dokumentacije jedno dvadesetak posto što je nedovoljno jer u tom slučaju u fazi odluke o odabiru ta dokumentacija nije u dovoljnoj mjeri kontrolirana i može se reći da je manje kvalitetna. Što se tiče vrsta odluka žalba se odbacuje u nekih 28% slučajeva što je podatak koji svakako pokazuje, žalba se odbacuje kao neuredna što, a neuredna je ako žalitelj ne uplati naknadu i ne istakne sve bitne elemente žalbe. Nije za vjerovati da ljudi ne znaju izjaviti žalbu pa je ovaj visoki postotak uvijek suspektan mogućnosti manipuliranja u javnoj nabavi, otvara se vrijeme suspenzije odluke o odabiru i mogućnost nekakvog pregovaranja i razgovora. Žalba se usvaja u 37% slučajeva. Trebalo bi još kazati da što se tiče trajanja žalbenog postupka da smo od trenutka kompletiranja žalbenog predmeta, dakle kad je predmet u stanju da se o njemu može raspraviti taj rok 18 dana bi u komparativnom prikazu prema drugim državama članicama Hrvatska državna komisija je među najbržima. Popis naručitelja koji imaju 5 i više žalbenih postupaka sa postotcima uspjeha, odnosno neuspjeha je neka vrsta crne liste koja nekad djeluje stimulativno, nekad ima svoju funkciju u svakom slučaju. Najčešći razlozi za izjavljivanje žalbe najčešće karakteristične pogreške naručitelja i ponuditelja su otprilike za one koji su pratili ranije izvješće vrlo slične ili gotovo iste to je nešto što se u principu ne mijenja. Ako nema nekakvog, nekakve posebne uočljive situacije. situacije. Što se tiče, dakle protiv odluka Državne komisije može se vodit sudski spor pred Upravnim sudovima. Četiri regionalna prvostupanjska suda su nadležni. U petnaestoj godini je izjavljeno 98 tužbi što je nekih manje od 10% u odnosu na broj odluka Državne komisije. Ono što je problem sa praksom pravnom praksom u javnoj nabavi su različite odluke različitih upravnih sudova i to je neki problem koji će trebat u budućnosti riješiti, da li u okviru upravnih sudova koji bi trebali horizontalno pratiti svoju praksu ili na neki drugi način, ali evo to je zapravo problem kojeg treba referirati. Što se tiče odluka upravnih sudova po upravnim upravnim tužbama, kao što vidite gotovo 60% tužbi se odbija i potvrđuje odluke Državne komisije. Usvaja se žalba u nekih 26, što zapravo govori da odluke državne komisije u onim predmetima u kojima postoji spor o pravu uređuju pravomoćno te predmeta u nekih 97, 98%. Naknada za pokretanje žalbenog postupka koja nije prihod državne komisije nego je prihod državnog proračuna je u ovoj 2015. godini iznosila 21,5 milijardi kuna i to je iznos koji naravno višestruko premašuje proračun državne komisije. Postoji jedna vrst predmeta koju državna komisija posebno posebno obrađuje, dakle u statističkom smislu posebno obrađuje i dio tog izvješća je ovdje, a to su predmeti javne nabave o kojima je izjavljena žalba to su predmeti koji su financirani od strane europskih strukturnih investicijskih fondova. Ovdje su date karakteristike tih postupaka nabave koji su najsloženiji postupci i u koji su uključeni robe, radove i usluge koji pokazuju na najbolji način nedostatke postojećeg pravnog sustava, a i na neki način ne samo i propisa nego i korisnika. Procijenjena vrijednost tih predmeta koji su bili u žalbenom postupku je 19 milijardi kuna. Ovdje su date značajke postupka i dana je ocjena i naznačeni su problemi. I posljednje po nama najvrjedniji dio ovog izvješća o kojem sada kada ćete sljedećih dana usvajati i raspravljati o Zakonu o javnoj nabavi pa od tud više ne moram puno govorit je ocjena stanja u javnoj nabavi koja uključuje ocjenu stanja propisa, stanja u pravnoj zaštiti i institucionalnog što se tiče žalbenog tijela. U velikoj mjeri svi ovi prigovori koji se ponavljaju od prošle godine odnosno pravne praznine i nedostaci u velikoj mjeri su usvojeni u nacrtu prijedloga zakona pa otud ja o njima potrebe da ja nešto značajnije govorim danas. Trebalo bi samo kazati da su pred nama neki novi izazovi, a to je od vi znate da se javna nabava oglašava isključivo preko elektronskog oglasnika i da je elektronska dostava ponuda mogućnost koja je sada obligatorna od početka sljedeće godine. To rađa dosadašnja primjena elektronski dostavljenih ponuda je pokazala izvjesne nedostatke koji su ovdje na neki način naznačeni u izvješću koje svakako treba riješiti jer elektronska dostava će uskoro dovesti i do elektronske žalbe što znači da će se skraćivati rokovi postupanja da više se u najmanju ruku neće gubiti vrijeme. najviše vremena je do sada i potrošeno na poštanskoj komunikaciji i traženje dostave dokumentacije, sada to u značajnoj mjeri otpada, međutim ostaju značajni problemi tih instituta koje treba i pravno urediti. Evo to bi bilo u najkraćim crtama izvješća Državne komisije za 2015. godinu. Hvala. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala lijepa. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Ne. Hvala. Otvaram raspravu. Prva će biti ona Kluba zastupnika HDZ-a u ime kojega će govoriti uvaženi zastupnik Josip Borić. Oprostite,

ja sam se javio za repliku gospodine Matešić iz jednostavnog razloga što kao predsjednik Nacionalnog vijeća za praćenje provedbe strategije suzbijanja korupcije posebno pratim rad vaše komisije i očekivao sam da ćete možda u svom izlaganju ipak se jednim dijelom osvrnuti i nato, budući smo ove godine doživjeli zaista jednu pljusku od Europskog parlamenta koji je po istraživanju koje je proveo Institut RAND svrstao nas među tri najkorumpiranije zemlje kada je riječ o javnoj nabavi. Posebno to što ste u svom dijelu se dotakli javne nabave koja se odnosi na sredstva europskih fondova, vi ste spomenuli vrijednost 19 milijardi kuna, a također Europska komisija je objavila da je u Hrvatskoj 42% natječaja povezanih sa financiranjem europskih fondova otkazano što govori u kojoj mjeri ti postupci nisu provedeni na kvalitetan način pa me posebno zanima da li je Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave usporedila te nalaze Europske komisije i sve ono što je ona radila i što je iz toga odnosno kakve je preporuke je dala i da li su te preporuke usvojene u novom Zakonu o javnoj nabavi. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala. Odgovorit će uvaženi Goran Matešić, predsjednik komisije. Izvolite. **Matešić, Goran** Hvala na vašem upitu. Državna komisija nije polisi tijelo, državna komisija je kvazi sudbeno tijelo, žalbeno tijelo, njena funkcija sama po sebi je antikorupcijska. Činjenica da rješava sporove o zakonitosti, odnosno nezakonitosti, da su te odluke i baš sve za razliku od hrvatskih sudova, doduše hrvatskih sudovi jednim dijelom vode samo privatne sporove, a spor o javnoj nabavi je javno privatni spor, pa je potom sve odluke Državne komisije unatrag su javno objavljene, javno dostupne pa je i to jedan antikorupcijski efekt koji širi uopće znanje o pravnoj praksi, omogućava predvidivost, pa je zapravo, ja posebno nisam o tome govorio. O tome ima nešto u izvješću i mislim da je ova činjenica da je upisnik predmeta Državne komisije kao i odluke koje donosi Državna komisija kažem za razliku od primjerice sudova javno dostupna svjedoči o jednom drugačijem transparentnijem načinu vođenja spora. Državna komisija dakle o nečemu što se zove politika u javnoj nabavi to ne možete pitati nas. Hvala. Repliku je izrazio također i uvaženi zastupnik Anđelko Stričak. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče, uvažene kolegice i kolege. Evo predsjednik Komisije je naveo da protiv odluke Državne komisije se može pokrenuti upravni spor pred nadležnim sudom i da je ukupno tih presuda bilo 94,83% u korist odluke Komisije, a svega 5,16% slučajeva je bilo osporavano da si pojedini naručitelji radova dozvoljavaju svašta i da trebamo podržati rad Komisije svakako govori i podatak, da je recimo jedna komunalna tvrtka iz Varaždina Varkon d.d. Varaždin na jednom od svojih natječaja čak odabrao odabrao ponuditelja koji je važne podatke, jedinične cijene proglasio tajnom. Pa upravo da nam se takve stvari ne događaju i da si naručitelji ne dozvoljavaju sve i svašta smatram da trebamo podržati rad Komisije i svakako ih poduprijeti u daljnjem radu. Hvala lijepo. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala. I sad ipak na kraju uvaženi zastupnik Josip Borić u ime Kluba zastupnika HDZ-a. Izvolite. Hvala lijepo uvaženi potpredsjedniče Hrvatskog sabora, kolegice i kolege, uvaženi predstavnici Državne komisije. Evo da kažemo i da se osvrnemo i mi u klubu Hrvatske demokratske zajednice na Godišnje izvješće o radu Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave za 2015. godinu. U ovoj godini već smo jedanput raspravljali o ovakvom izvješću. Bilo je to za 2014. godinu izvješće negdje u drugom mjesecu, tako da evo u jednoj godini imamo dva puta priliku razgovarati o izvješću jedne vrlo važne državne komisije. Ono što je svakako najvažnije da je ovo izvješće jedan pravi prikaz o stanju javne nabave koja se zasniva na širokom iskustvu, koji se zasniva na analizi postupaka javne nabave u kojima postoji sumnja u određene zakonitosti provedenih postupaka, ali i donesenih odluka. Ovo izvješće je i dobra analiza mnogih tih postupaka i završava porukama koje su uvijek usmjerene na poboljšanje funkcioniranja sustava javne nabave. Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave samostalno je i neovisno tijelo nadležno za rješavanje žalbi u vezi s postupcima javne nabave, postupcima davanja koncesija i postupcima odabira privatnog partnera u projektima javno-privatnog partnerstva. Posebno je dobro što se sve odluke donesene u žalbenim postupcima pred Državnom komisijom javno objavljuju na internetskoj stranici što svakako pomaže u onome što stalno spominjemo u ovom Domu, a to je transparentnost rada i svakako onaj drugi važniji dio borba protiv korupcije. Mislimo da tu zaista Državna komisija čini velike pomake. Pohvalno je i kako stoji u ovom izvješću javno dostupna pravna praksa što postupak pravne zaštite čak u jednom dijelu čini i predvidivim, znači kad krenete u postupak više-manje na osnovu iskustava više-manje znamo kako će neki postupak i završiti. I ako imam primjedbu na jedan dio izvješća u kojem navodite da se na internetskoj stranici upisnik postupaka svakodnevno ažurira ipak poneki primjeri govore da baš i nije tako. Jer recimo imamo jedno rješenje koje je doneseno 22. prosinca a objavljeno je tek sljedeće godine 29. siječnja. O tome ću nešto malo i kasnije baš na samom primjeru. U 2015. godini imamo pad broja zaprimljenih predmeta u odnosu na 2014. godinu što je rezultat očito nekih izmjena zakona koje smo donijeli u 2013. godini. Rezultat je i povećanja visine naknade za pokretanje žalbenog postupka, ali svakako i povećanja pragova za bagatelnu nabavu kažem što smo unijeli u zakon 2013. godine. Broj zaprimljenih žalbi u 2015. je 1137 od čega je 112 žalbi se odnosilo na javnu nabavu a 25 na samu dodjelu koncesija. Od toga je 815 žalbi na odluku o odabiru dok je 223 na objavu i dokumentaciju za nadmetanje. Svakako i u jednom i u drugom slučaju izjavljivanje žalbi zaustavilo je postupak nabave i to je onaj problem što muči svih od načelnika, gradonačelnika, župana, pa do same državne razine koliko god zakon bio dobar ili sa određenim manjkavostima sama žalba jednostavno zaustavlja postupak i na neki način oteže realizaciju bilo kakvog projekta ili bilo kakve nabave. Takvih žalbi je znači bilo 91%. Po vrstama odluke najveći broj 370 njih su odluke o usvajanju žalbi, međutim 281 žalba odnosi se na odluke kojima se žalba odbacuje dok se 229 odluka odnosi na odluke kojima se žalba odbija. Možemo zaključiti da se preko 50 žalbi ili se odbija ili se odbacuje. Po broju usvojenih žalbi prednjačuje HEP. To je nešto što se konstantno pojavljuje iz godine u godinu kao javno poduzeće koje očito ima određenih problema u tim postupcima koje im je, kažem broj njihovih usvojenih žalbi je čak 20 prema ovom izvješću i tablici prikaza broja žalbenih predmeta u odnosu na uručitelje koji su imali pet ili više žalbenih postupaka pred Državnom komisijom 2015. godine. Međutim, sve više zabrinjavaju i oni naručitelji čiji je broj usvojenih žalbi u odnosu na ukupan broj postupaka javne nabave negdje npr. 60%. Svakako da je zanimljiva tema i trajanje žalbenog postupka. Prosječno vrijeme od zaprimanja žalbe do objave odluke oko 38 dana. To je bila ajmo reći to je bio motiv čestih rasprava ovdje u Hrvatskom saboru i česti motiv izmjena Zakona o javnoj nabavi. Kako smanjiti broj dana od zaprimanja žalbe do objave odluke? I što god se radilo pa i onaj dio gdje se za vrijeme prošle Vlade povećao broj članova državne komisije jednostavno upućuje na to da smo uspjeli sve to kažem u nekoliko godina cijeli taj proces smanjiti za svega 1 jedini dan. Prosječan vrijeme od datuma kompletiranja i žalbenog predmeta do donošenja odluke je 18 dana. Ako uđemo malo detaljnije u upisnik može se vidjeti recimo da žalba na odluku o odabiru najpovoljnijeg ponuđača za izgradnju jednog kanalizacijskog sustava u jednom gradu na obali koji je bio i jedan EU projekt vrijedan 141 milijun kuna recimo zaprimljena je 1. rujna 2015. godine i nakon niza požurnica naručitelja i nakon što je prije te same žalbe riješeno 400 drugih žalbi koje su pristigle nakon te rješenje se donijelo tek 22. prosinca 2015. a uvid je naručite u takvu odluku imao tek 29. siječnja na portalu Državne komisije. To je onaj primjer kažem gdje se govori o ažuriranju, međutim što se desilo? Sve je to rezultiralo nemogućnošću realizacija jednog takvog projekta, to nije malo, to je 141 milijun kuna i naravno do 31. prosinca ti novci su jednostavno propali a sve ostalo nakon toga ostaje na teret građana RH jer se taj projekt više novcima EU neće moći financirati. Taj novac nije iskorišten i nepovratno ga možemo zabilježiti kao izgubljen za RH. Znamo svi da da se za rad Državne komisije sredstva osiguravaju u državnom proračunu te da Državna komisija nema drugih prihoda osim prihoda iz proračuna a naknada koja se uplaćuje za pokretanje žalbenog postupka u javnoj nabavi izravno se uplaćuje u državni proračun i prihod je državnog proračuna. Kad je u pitanju financiranje a i kadrovska problematika treba reći da je za plaće zaposlenih izdvojiti 6,3 milijuna za što je izvršeno sa manje od 85% sredstava gdje možemo utvrditi da je komisija bila u određenom djelu i štedljiva. se osnova, da se s osnova naknada za pokretanje žalbenog postupka i upravnih pristojbi koje određuje upravo ova komisija u državni proračun slilo gotovo 21,5 milijun kuna što je preko 13 milijuna kuna više nego što je potrebno za rad državne komisije. Zaposlenih je koliko vidimo iz izvješća 31 iako je uredbom predviđeno 48 radnih mjesta. Važno je napomenuti da složenost posla ovog državnog tijela stalno i značajno raste što je uvjetovano predmetima javne nabave koji se financiraju iz europskih strukturni i investicijskih fondova a što više utječe na potrebu primjene međunarodnog prava u žalbenom postupku pa je kontinuirano prisutna potreba i jačanje administrativnih kapaciteta same Državne komisije. Od ulaska Hrvatske u EU događa se intenzivnije korištenje europskih strukturnih i investicijskih fondova, korištenje tih sredstava vezano je neposredno uz vremenske rokove, visoka je procjena vrijednosti nabave, izuzetno su složeni postupci, opsežna je i složena dokumentacija, u postupku u pravilu sudjeluju i konzorciji s ekonomskim operatorima iz država članica EU, te su postupci javne nabave pod nadzorom EU i nakon njihovog dovršetka po kriterijima koji su različiti od kriterija u domaćem zakonodavstvu i sa mogućnošću opoziva tih istih sredstava koji oni nadziru. Tu je povećano vidljivo učešće stručnih savjetnika uključujući i odvjetnike u postupcima javne nabave što svjedoči da se taj sustav sve više profesionalizira i da su potrebni zaista ljudi sa visokom stručnom spremom tj. na jednom višem nivou. Nadalje, javna nabava doista je važan antikorupcijski alat koji se stalno i već dosta dugo nadograđuje. Poboljšanja su vidljiva ali moramo priznati i dalje postoje kritike, još uvijek postoje određeni problemi i neke nedorečenosti što dovodi do odugovlačenja postupka. Jasno je da je pravni temelj svakako Zakon o javnoj nabavi, Zakon o državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave ali i postoje naravno i nekoliko podzakonskih akata u vidu uredbi i pravilnika. Predmeti koji su obrađivani tijekom žalbenog postupka su izvor dobrih informacija o nedostacima, poteškoćama, preprekama, smetnjama kao i pojavama koje su izložene kako na pravni okvir kojima je uređen materijalno-pravni dio javne nabave, koncesije i javnog-privatnog partnerstva tako i pravne zaštite i propisa kojima se uređuje status državne komisije. Mi smo svjedoci da je u saborsku proceduru upućen novi Zakon o javnoj nabavi koji će zasigurno svojom primjenom donijeti brojne novine u područje javne nabave. Taj zakon je prije svega rezultat rada jedne stručne javne skupine ljudi, samih sudionika postupaka javne nabave i mislimo da će zaista biti jedna temeljita reforma regulatornog okvira u području javne nabave koja mora biti jednostavna i učinkovita, koja će štedjeti novac građana, koja mora osigurati najbolju vrijednosti za novac, koja će više koristiti elektroničke alate i poticati što više gospodarstvenih subjekata na uključivanje u tržište javne nabave. Neke od novosti tog zakona svakako su ekonomski najpovoljnija ponuda, jedinstvena europska dokumentacija o nabavi, smanjenje administrativnih tereta za tvrtke za gotovo 80%, uvođenje jedinstvenog roka za žalbu, smanjenje naknada za žalbu, jačanja ovlasti same Državne komisije i mnoge druge novine u kojima ćemo više svakako razgovarati i u ovom domu kada dođe zakon na raspravu. Što se tiče samog kluba HDZ-a mi ćemo podržati ovo izvješće o radu Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave za 2015. godinu. Hvala lijepa. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala. Imamo nekoliko replika. Prva je uvaženog zastupnika Mire Bulja. Hvala lijepa. Kolega Boriću kazali ste da na web stranica DKOM je ubrzano i svakodnevno da se pojavljuju informacije i da je vidljivo puno toga. Međutim očito je da može se utvrditi da na stranicama web DKOM tijekom 2015. godine objavio samo dva pravna shvaćanja i to jedno koje se odnosi na plaćanje naknade za pokretanje žalbenog postupka, a drugo koje se odnosi na dodjelu troškova žalbenog postupka u slučaju djelomičnog usvajanja žalbe. A moramo znati da je zakonom utvrđeno i propisano da odlukama u kojem državna komisija odstupa od pravnih shvaćanja, ako je neujednačena praksa ili ili od te nekakve ustaljen prakse, potrebno je dodatno obrazložiti razloge za takve odluke. DKOM unatoč ovakvom donošenju različitih odluka sadržajno jednakim stvarima niti u jednom rješenju tijekom 2015. godine nije obrazložio razloge odstupanja od ustaljene prakse. A mi moramo znati da 1/3 proračunskih samo sredstava u RH mora proći kroz javnu nabavu. Da je tu uveden red, danas Hrvatska ne bi imala deficit zasigurno, a to je jasno i gospodi iz DKOM. Ja ne vidim tu nekakvu ogromnu transparentnost, a to je vidljivo iz ovoga što sam kazao samo dvije su znači i to bez obrazloženja

mi kažem svake godine raspravljamo izvješće Državnu komisiju za kontrolu postupaka javne nabave i činjenica jest da se na nivou godine negdje u postupcima javne nabave pojavljuje negdje oko 40 milijardi kuna, što je zaista jedan zahtjevan proces i naravno da sve razine od lokalne, regionalne pa i do državne imaju svoj zadatak u tome. Zakon možda može biti i najbolji, ali postoji onaj ljudski faktor koji tad utječe na mnoge stvari u zakonu pa i ljudski faktor i unutar same državne komisije koja očito može donijeti ovo o čemu ste vi pričali na svoj način kao određeno rješenje. Međutim, ono što je za nas važnije i mislim svakako za sve nas u budućnosti je ovaj novi Zakon o javnoj nabavi koji je u proceduri na kojem su radile i kolege iz MOST-a, jednim velikim dijelom i koji će jasno reformirati cjeloviti sustav javne nabave sa mnogo novosti o kojima sam samo nešto ovako malo rekao. Ali bit će zaista interesantno tada popratiti sve komentare jer mnoge stvari biti će novina, a naravno da će i državna komisija koja dobiva i tim zakonom jednu jaču ulogu u cijelom tom postupku zasigurno morati primijeniti nova znanja i nove sposobnosti kako se ne bi dešavale ovakve stvari o kojima ste vi sada ovdje naveli kao primjer. Hvala. Hvala. Sljedeća replika je poštovanog zastupnika Ivana Klarina. Izvolite. **Klarin, Ivan (SDP)** Zahvaljujem poštovani gospodine potpredsjedniče. Kolega Borić ja u potpunosti podržavam vašu raspravu. Tu bi upozorio na svoju Šibensko-kninsku županiju, rekli ste da zabrinjava podatak nas sve one koje imaju više od 60% usvojenih žalbi. Naša Šibensko-kninska županija, moja županija iz koje ja dolazim, dolazim, imala je samo pet postupaka javne nabave i od toga su čak tri usvojena. Pa mislim da bi trebalo upozoriti gospodina Pauka župana koji je ujedno i predsjednik Udruge županija na razini RH da malo pripazi sa javnom nabavom u svojoj županiji. Hvala Hvala. Odgovorit će uvaženi zastupnik Josip Borić. **Borić, Josip (HDZ)** Hvala lijepo. Kolega Klarin, pa ja ne znam zašto ste vi ljuti na vašeg župana. Ako sam negdje popratio vi ga niste čak zvali ni na vašu svečanu sjednicu općine i zato ste očito imali veliki razlog tako da vam vjerojatno i ovaj podatak smeta i činjenica jest da nije samo on taj koji možda provede postupak javne nabave pa … jedan veći dio tih postupaka na neki način usvoji kao osnovan. Ima ih na svim razinama od lokalne, pa do državne razine i mislim da nije potrebno nikoga poimenično baš navoditi jer recimo mene uvijek zabrinjava samo HEP. Svake godine su uvijek najažurniji najviše se žale upravo na njihove postupke i zasigurno da tamo ima svega, a najmanje onoga što treba biti, a to je svakako znanje o samim postupcima javne nabave. I zadnja replika je poštovanog zastupnika Josipa Đakića. Izvolite. **Đakić, Josip (HDZ)** Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Pa evo ja bih samo htio replicirati na ono što je definirano ovdje, a to je trajanje žalbenog postupka. Trajanje žalbenog postupka okarakterizirano i u ovom izvješću kao takvo da je Hrvatska zasigurno po trajanju postupka pravne zaštite u samom vrhu. U samom vrhu je i to također šteti gospodarstvenicima kao i naručiteljima, ali sve te žalbe koje su upućene puno puta su i žalbe bez pravog … one Hvala vam. Hrvatskoj velike štete i ja bih volio da su izražene štete koliko je to u milijunima ili milijardama kuna ili eura učinjeno štete u povratu ili nekorištenju europskih fondova s obzirom da su natječaji poništeni da se novi nisu dogodili, da su sredstva prohujala i da se taj segment morao nadoknaditi novaca iz nacionalnoga proračuna ili čak kompletna svota osigurati u nacionalnom proračunu s obzirom da su u takvim žalbenim postupcima određene stvari odbačene. Ne znam zbog čega trajanje preko zadanog roka koji je zadan kao u svim drugim državama od 30 dana. Ovdje je prosječni rok 38 dana i mislim da je to puno i više jer 2014. je to bilo čak i 130 dana koliko sam mogao vidjeti u prošlom izvješću rok za analizu određenih predmeta iz žalbe. Tako da mislim da je to moždaje smanjeno ali još uvijek smo u samom vrhu

činjenica jest da je 38 dana bilo i prošle godine i ove godine i da smo u ovom Domu raspravljali 2013. upravo o Zakonu o javnoj nabavi i samoj državnoj komisiji kojih se tada broj članova povećao sa 5 na 8, pa se reklo idemo to povećati, pa da ubrzamo te rokove. činjenica je da se to ne postiže i da ima očito onih – ovo je prosjek 38 dana – a ima onih koji možda prođu brže, a ima onih koji poslije dođu malo i kasnije. Ja sam naveo samo jedan primjer gdje smo nepovratno izgubili 140 milijuna kuna iz europskih fondova za za 1 slučaj izgradnje sustava odvodnje u jednom primorskom gradu. Najsvježiji primjer koji se pojavio nedavno koji nas je koštao gotovo pola milijardi je iz bivšeg Ministarstva poljoprivrede kojeg je vodio jedan ministar iz SDP-a gdje se očito vidjelo nakon svih postupaka da se pokušalo pogodovati unutar tog cijelog sustava i da smo na neki način vjerujem ne izgubili, ali barem se na neki način desilo da nemarom ili namjerom možda došlo do toga da se taj novac jednostavno nije počeo niti koristiti. Mislim da nam to mora svima biti primjer kako se nešto ne smije raditi i tim više što znamo da smo upravo u tim sredstvima pod jasnom kontrolom Europske unije i da tu ne može ništa proći „ispod radara“ onako kako se kaže, reći, jasno poštivati Zakon o javnoj nabavi, a vidjet ćemo, kažem kada se u proceduri, tj. kada se u sabornici krene raspravljati o novom zakonu da zaista nudi jednu jasnu, cjeloviti reformu sustava javne nabave gdje će, kažem i sama državna komisija dobiti određene veće ovlasti, ali i ubrzati se postupak i mnoge stvari za koje smo do sada utvrdili da na neki način koče sam postupak javne nabave i da gubimo i vrijeme, i sredstva upravo u samim procesima žalbe. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala. Sljedeći klub zastupnika bit će Mosta nezavisnih lista u ime kojega će govoriti uvaženi zastupnik Maro Kristić. Izvolite. Zahvaljujem. Poštovani potpredsjedniče, poštovani predstavnici predlagatelja, kolegice i kolege zastupnici. Ja ću u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista iznijeti osvrt na Godišnje izvješće o radu Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave. U proteklom sazivu Hrvatskoga sabora imali smo priliku raspravljati o izvješćima brojnih državnih institucija iz kojih smo mogli vidjeti da su upravo procesi javne nabave okarakterizirani kao problematični što zbog nestručnosti, što zbog korupcije, što zbog nedorečenosti postojećih zakona milijuni kuna proračunskih novaca su pošli pošli u vjetar. Ja ću kada govorim o ovom izvješću govoriti o nekoliko poglavlja. Prije svega želim reći da u ovom izvješću ima jako puno pozitivnih elemenata. Ali ja ću se osvrnuti na one elemente za koje smatram da bi mogli biti bolji i molim vas da ih shvatite čisto kao preporuku za unapređenje vaših procesa rada. Dakle, prije svega ću reći nešto o neujednačenoj praksi odnosno pravnoj nesigurnosti, već su to kolege i govorile. Međutim, iz web. stranice DKOM-a se može vidjeti da je tijekom 2015. godine DKOM objavio samo dva pravna shvaćanja i to kolega Bulj je rekao, jedno od njih se odnosi na plaćanje naknade za pokretanje žalbenog postupka, a drugo se odnosi na dodjelu troškova žalbenog postupka u slučaju djelomičnog usvajanja tužbe. Kada to stavimo u kontekst da je kroz postupke javne nabave u 2015. godini utrošeno gotovo 40 milijardi kuna proračunskog novca odnosno ne proračunskog novca, ali to predstavlja 1/3 državnog proračuna, vrlo je važno da se uskladi ta pravna praksa, a pravna nesigurnost i arbitrarno odlučivanje o ovim procesima je nedopustivo jer generira dodatne troškove za državni proračun. Možda zapravo i činjenica koja otkriva i gdje je ovdje propust u radu Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave stoji na stranici 6 Izvješća u kojoj se kaže da je u DKOM-u ustrojena stručna služba za praćenje prakse i postupanja u sudskim predmetima, te je navedeno da od 8 sistematiziranih radnih mjesta praktički nije popunjeno niti jedno. Dakle, u 31 zaposlenika Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave niti jedan nije zadužen za praćenje prakse, pa je stoga i logično da su dosta česta odstupanja u tim nalazima. Drugo poglavlje o kojem bi govorio je nekorištenje mogućnosti usmene rasprave. Dakle, Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave ima zakonsku mogućnost održavanja usmene rasprave radi razjašnjenja složenog činjeničnog stanja ili pravnog pitanja na zahtjev stranke ili po službenoj dužnosti. Iz Izvješća za 2015. godinu proizlazi da je zaprimljeno tisuću 251 predmet, a unatoč složenom činjeničnom stanju u predmetima te unatoč zahtjevima stranaka nije održana niti jedna usmena rasprava. Također, DKOM ima i zakonsku ovlast da na sjednicu Vijeća pozove stručnjake iz pojedinog pravnog ili drugog stručnog područja. Od riješenih tisuću 101 predmet, niti jednom na sjednicu Vijeća nije pozvan niti jedan stručnjak da pomogne kod određenih služenih pitanja, pa to mi djeluje onako malo dosta čudno kada možemo govoriti o tome da recimo ta nekolicina ljudi koja radi na tome može jednako kvalitetno odlučivati recimo o tehničkim karakteristikama nekog naponskog mjernog transformatora i o nekim karakteristikama nekih drugih materijala. Dakle, tu su zaista potrebna stručna znanja i pomoć stručnjaka. Istovremeno se iz Izvješća vidi da se naglasak stavlja na kratkoću rokova u kojima Državna komisija odlučuje. To ne bi trebao biti nekakav pokazatelj uspješnosti rada Državne komisije. Ostavlja se nekakav dojam da se tijekom vremena zapravo kvantitetom pokuša nadomjestiti kvalitetu u postupanju. Stoga smatram da bi ubuduće u svojoj praksi što češće trebali koristiti ovaj institut usmene rasprave bez obzira što će to vjerojatno malo i rastegnuti te postupke odlučivanja, ali će sigurno donesene odluke biti kvalitetnije i bit će manje žalbi. Treće područje o kojem bi se također želio očitovati je mogućnost podnošenja optužnih prijedloga. Prema Zakonu Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave je također nadležna za podnošenje optužnih prijedloga za prekršaje propisane Zakonom o javnoj nabavi. To su npr. sljedeći prekršaji, ako dijeli vrijednost predmeta nabave s namjerom izbjegavanja primjene zakona, ako u pripremi provedbe postupka javne nabave ne sudjeluje najmanje jedan ovlašteni predstavnik naručitelja koji posjeduje važeći certifikat u području javne nabave, ako primjeni pregovarački postupak javne nabave bez prethodne objave protivno zakonu, ako sklopi ugovor o javnoj nabavi i okvirni sporazum s ponuditeljima koji moraju isključiti iz postupka javne nabave odnosno čiju je ponudi bio obvezan odbiti na osnovi rezultata pregleda i ocjene ponuda, ako sklopi ugovor o javnoj nabavi ili okvirni sporazum koji nije u skladu s uvjetima određenim dokumentaciji za nadmetanje i odabranom ponudom. Iz izvješća za 2015.godinu proizlazi da je Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave usvojila 370 žalbi, a samo su dva podignuta optužna prijedloga. S obzirom na javno mnijenje koje zaista percipira ovaj postupak javne nabave kao jedna od rak rana hrvatskog društva, nekako mi ovaj odnos između usvojenih žalbi i samih podignutih optužnica baš mi nije primjeren. Mislim da bi tih optužnica sigurno trebalo biti puno više, a i da je u tim postupcima bilo puno više nezakonitih radnji sa obilježjima kaznenih djela. I također još jedna sugestija, riječ je o uvođenju sustava za praćenje prakse. Uvođenje informativnog sustava za praćenje i pretraživanje prakse Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave omogućilo bi se da se unutar Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave adekvatno prati vlastito odlučivanje, ali bi s druge strane isto se omogućilo i pretraživanje prakse od strane stranaka postupka i javnosti što bi spriječilo neujednačenu praksu i ujedno djelovalo edukativno naručitelju i ponuditelju, te bi pojačalo stvarnu pravnu sigurnost. Zahvaljujem. vam lijepa. Imamo jednu repliku uvaženog zastupnika Mire Bulja. Izvolite. Gospodine Kristiću znači govorimo o 1/3 proračuna 40milijardi kuna, govorimo o neujednačenoj praksi, govorimo o instituciji koja sve to treba kontrolirati i pratiti, naravno na kraju i nekakve prijedloge prema institucijama što je nezakonito, međutim mi ne vidimo ovdje nekakve rezultate i ne vidimo koliko se radi novca koji je pronevjereno ili možemo reći da narod bolje razumije, otuđeno hrvatskom narodu ili opljačkano, mi ne vidimo ovdje nikakav podatak u izvješću koliko je bilo nelegalnih ili nezakonitih provedenih javnih nabava, kolike su štete i tko je odgovarao tj. na kraju ono što bi trebalo napraviti da dođe dođe u institucije gonjenja ili oni koji bi trebalo presuditi ti koji nisu poštivali Zakon o javnoj nabavi. Niti jedan relevantan podatak mi nemamo, a radi se o 1/3 hrvatskoga proračuna državnog, tu se radi o ogromnom novcu i zasigurno da su se ta sredstva bolje kontroliraju bila bi veća konkurentnost, kvalitetniji proizvođači tj. proizvodi ili izvođači bi imali mogućnost da se razvijaju u RH i ovakvo ponašanje u javnoj nabavi je mnoge poduzetnike doslovno zbrisalo sa lica zemlje jel oni ne mogu biti konkurentni na ovaj način, a to je vidljivo. Pa primjere možemo uzeti na Hrvatskim autocestama niti jedan domaći izvođač izvođač nije mogao pristupiti pa primjer imamo Hrvatske željezare koje grama željeza nisu uložene postavljene u autoceste. Znači to su javni natječaji tj. javne nabave koje su manipuliralo ali nanijele su velike štete ovom hrvatskom društvu, poduzetniku i naravno u konačnici cijeloj državi. Pa molio bih vaš odgovor na koji način

htio bi nekako izraziti nadu da će ovaj novi Zakon o javnoj nabavi zatvoriti sve anomalije postojećeg Zakona o javnoj nabavi. Sigurno osim tih anomalija u zakonu o javnoj nabavi koji je trenutno na snazi jako puno razloga leži u nestručnosti ljudi koji obavljaju postupke javne nabave, ali sigurno i u korupciji koja je ukorijenjena ne samo u ovim postupcima nego generalno u hrvatskom društvu je sve prisutna. Ja osobno mislim da slušajući izlaganje u prošlom sazivu Hrvatskog sabora sjetit ćete se samo primjera sportskih dvorana na kojima je praktički pa možemo reći pokraden jedan državni proračun, a da nitko za to nije odgovarao. Ja osobno mislim da inače u našim institucijama koji imaju nadležnosti pokretati znači sami podizati optužne prijedloge pa će institucije to dalje odrađivati trebali bi imati puno više hrabrosti zato što sam siguran da od 40 milijardi kuna proračunskog novca, jedan veliki dio bi sigurno trebao biti elemenat i predmet istraga. Hvala. Sada ćemo prijeći na sljedeći klub zastupnika, a to je onda Promijenimo Hrvatsku i SNAGA u ime kojega će govoriti pardon vi ste se mijenjali nešto. Sljedeći Sljedeći je onda u ime Kluba zastupnika HDS-HSLS uvaženi zastupnik Branko Hrg. **Hrg, Branko (HDS)** Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Poštovani predsjedniče i članovi državne komisije. Kolegice i kolege. Ja ću

i samim poslom koji obavljam u lokalnoj samoupravi sudjelujem u procesima javne nabave, mijenjali su se zakoni, dorađivala se komisija, danas imamo javnu nabavu u Hrvatskoj s kojom nije nitko zadovoljan, ni oni koji naručuju, ni oni koji se javljaju na natječaj. A sve u svemu nisu zadovoljni građani jer u principu si sve blokiramo sami i vjerojatno će puno jača rasprava o ovoj problematici biti za koji dan kada će biti novi Zakon o javnoj nabavi, ali letimičan pogleda i onako jedno brzo čitanje mi već sada govori da nećemo baš postići neke velike napredak i da će ustvari i nakon donošenja tog zakona opet ostati veliki problem i da Hrvatskoj prijeti gubljenje ogromnih novaca o čemu je već bilo ovdje malo riječi prvenstveno na natječajima koji se financiraju iz EU iz europskih fondova. I trebalo bi dobro razmisliti što i kako dalje, kako omogućiti provođenje natječaja i kako omogućiti da se možda na te natječaje sukladno zakonu bez ikakvih namještanja mogu javljati i domaće tvrtke jer u većini slučajeva ih onemogućujemo u tom poslu. Dakle, kao što sam rekao po mojim spoznajama, konzultacijama, razgovorima definitivno naš Zakon o javnoj nabavi ne odgovora niti onima koji raspisuju natječaj, niti onima koji se na njih javljaju. Državna komisija dakle samo je jedna od mogućih prepreka u cijelom tom procesu i sigurno je da se nešto tu mora mijenjat. Ono što bih na osnovu čestih razgovora na sastancima i sa gospodarstvenicima ali i dakle u onom drugom djelu u lokalnoj samoupravi i u javnoj nabavi javnim naručiteljima

dali ljudi koji se dakle bave tom nabavom koji su sagledali problematiku i mole da im se daju javni odgovori na to. Dakle, zašto nije faktički uspostavljen, kažu da postoji organizacije i državne komisije ali nema nikoga zaposlenog sukladno godišnjem izvješću o radu za 2015. godinu odjel za praćenje, usklađivanje prakse državne komisije koji bi pratio i usklađivao praksu unutar Državne komisije te između Državne komisije i upravnih sudova, četiri upravna suda Zagreb, Osijek, Split i Rijeka te Visokog upravnog suda RH. Kažu da je nepostojanje ovog odjela već godinama kreira probleme u praksi jer vlada pravna nesigurnost u pogledu usklađenosti praksi. Nastavno na ovo pitanje također pitanje zašto praksa između pojedinih vijeća Državne komisije nije usklađena? Državna komisija odlučuje o žalbama u tri vijeća od kojih se svako sastoji od 3 člana Državne komisije. Tako da neka vijeća po žalbama ponuditelja odlučuju izrazito formalno, a druga su pak više poslovno orijentirana, tako da ponuditelj gospodarski subjekt nikad ne zna kako će se odlučiti po njegovoj žalbi i ovaj problem rezultira s velikom pravnom nesigurnošću i nedopustiv je realno, ali nije samo ovdje gospodarski subjekt koji se javlja na natječaj i isto je to i sa onim koji raspisuje natječaj. Nastavno zašto Državna komisija ne odlučuje prvenstveno uzimajući u obzir načela javne nabave, transparentnost, ekonomičnost i učinkovitost u trošenju proračunskih sredstava nego inzistira na formalnostima koje nužno ne dovode do ostvarivanja načela javne nabave. I ovaj problem stvara pravnu nesigurnost jer se načela javne nabave ne primjenjuju usklađeno i prema mišljenju gospodarstvenika a ponavljam i naručitelja u praksi ovakva praksa dovodi do neujednačenosti odluka što je također nedopustivo. Četvrto, kako i kada će se osigurati bolja sudska zaštita u odnosu na odluke Državne komisije? Ovo nije pitanje za Državnu komisije nego je naravno pitanje koje si moramo postaviti. Upravna tužba Upravnom sudu koji odlučuje minimalno je dvije godine posebice Upravni sud u Zagrebu. U upravnim sporovima protiv odluka DKOM-a ne predstavlja učinkovitu sudsku zaštitu u odnosu na odluke DKOM-a. S obzirom da se ugovori o javnoj nabavi sklapaju većinom u jednoj godini, za jednu godinu ili kraće ili nešto možda malo duže oni su davno konzumirali dok Upravni sud odlučuje o odluci Državne komisije tako da presuda Upravnog suda koja je donesena nakon par godina više ništa ne znači ni naručitelju, ni gospodarskom subjektu čak i kada je donesena u njegovu korist. Dakle, u ovih nekoliko konkretnih primjera se pokazuje jedna velika neusklađenost i ovog zakona i funkcioniranja i ponavljam od svega toga skupa nastaje jedna ogromna velika šteta. Mi danas u Hrvatskoj kad raspisujemo kakav natječaj realno gledajući nemamo nikakvu ni minimalnu sigurnost da bi taj natječaj mogao proći. Od Državne komisije dobivamo stvarno odgovore na desecima stranica iz kojih ne možemo iščitati što ustvari nam se želi reći, ne možemo otkriti zašto je neki natječaj možda poništen, zašto je neka žalba prihvaćena ili nije prihvaćena. Mislim da bi bilo dobro da Državna komisija u tom svom poslu prestane sa pisanjem romana i da malo jasnije odgovore na pitanja i u krajnjem slučaju ubrza taj proces jer on stvarno dovodi do zastoja u razvoju gospodarstva samim time i u razvoju čitave RH. Ponavljam i naglašavam, ono što nas čeka kada krene malo više natječaja za programe iz europskih fondova, netko je ovdje spominjao projekt odvodnje, nećemo moći provesti ni jedan natječaj, propast će nam građevinske dozvole, dakle otići će nam godine u nepovrat, morat ćemo raditi nove građevinske dozvole i na kraju nećemo povući sredstva. To je stanje ovoga trenutka u javnoj nabavi u RH u kojem svoj udio ima i Državna komisija. Da li nju treba više ekipirat, da li treba dodatno pojačati kadrovski, ako da ajmo je pojačati, ajmo je pojačat, ajmo je ubrzat jer mislim da si nitko od nas ne može dozvoliti da nam propadnu stotine i stotine milijuna novaca i deseci milijuna već uloženog novca u određene projekte. Govorim o anglomeracijama, govorim o vodoopskrbi, govorim o projektima koje su pokretale Hrvatske vode, govorim o projektima koji padaju kao zrele kruške na natječajima, a još nije ni počeo pravi proces same javne nabave. Tako da ja nisam zadovoljan sa ukupno radom, ali što se tiče samoga izvješća mi ćemo izvješće prihvatiti. Ono je takovo kakovo jest. Naravno da komisija radi po zakonu, to je sve u redu. Neki pomaci u odnosu pred dvije godine se vide, znamo da smo tu govorili tada o ogromnoj blokadi proračunskih novaca i inače u gospodarstvu koji su bili blokirani niz dana i mjeseci zato što Komisija nije odlučivala. Ali generalno stvar sa javnom nabavom nije dobra i prijeti nam stvarno velika, velika šteta. Hvala lijepa. Hvala lijepa. Imamo nekoliko replika. Prva je uvaženog zastupnika Željka Jovanovića. Izvolite. **Jovanović, Željko kao jednu od prepreka za uspješnije postupke javne nabave naveli ste Državnu komisiju. Ne bih se ipak složio s tim. Dakle, već dugi niz godina više nego što sam saborski zastupnik pratim javne nabave i jasno je da zahvaljujući i Državnoj komisiji postupak javnih nabava u Hrvatskoj danas je transparentniji i da su brojna rješenja na žalbe koje su donosili u Državnoj komisiji bila svojevrsna štiva i edukacijski materijal koji je unaprijedio postupke javne nabave. Dakle, ipak je puno veći problem u samim postupcima javne nabave. Dakle, ako i po sadašnjem zakonu imate mogućnost da se postupak provede ne po najjeftinijoj, nego ekonomski najpovoljnijoj ponudi. Ako se 99 postupaka provodi po najjeftinijoj onda vidite da je zapravo to ključan problem. Dakle, ljudima se ne da pomučit, ne da im se donosit odluku po ekonomski najpovoljnijoj ponudi ako nisu potpuno jasni kriteriji jer to odmah znači da će se netko žaliti, da će doći DORH, USKOK i istraživati zašto je netko uzeo ekonomski najpovoljniju a ne najjeftiniju ponudu. Prema tome, tu je još puno posla pred nama gdje će trebati jasno novi zakon rješava taj problem jer izbacuje ekonomski najjeftiniju, a ostaje samo najpovoljnija ponuda. No, mislim da su svi u zabludi koji misle da će to riješiti sve one probleme koji postoje u sustavu javnih nabava. svi se slažemo da javne nabave koje godišnje vrijede 42 milijarde kuna, da se i dalje 20% novca troši netransparentno, da 20% novaca nestaje zato što su svi oni koji sudjeluju u postupku javne nabave tu korupcijsku razinu uračunali u cijenu. I kad tome dodamo još dumping cijenu, neuobičajeno nisku cijenu onda recimo znamo zašto je u Babinoj Gredi rupa koja prijeti svim mučenicima jer je firma koja je dobila taj natječaj po dampinškoj cijeni vrlo brzo propala. Hvala. Odgovorit će uvaženi zastupnik Branko Hrg. **Hrg, Branko (HDS)** Hvala lijepa. Poštovani kolega, ja se u dobrom dijelu ovoga što ste vi rekli slažem. Ja isto mislim da Državna komisija mora biti, da kontrola mora biti, da se jednostavno taj proces mora provoditi. Slažem se i sa time da je pomak napravljen, ali činjenično stanje je da situacija i dalje nije dobra da smo blokirani, da se onemogućavaju aktivnosti koje treba nekada i hitno provesti, napraviti. Spomenuli ste jednu jamu. Ja sam imao slučaj kod sebe u Križevcima da je most na državnoj cesti bio srušen pola godine i da se nije po nikojem modelu od strane Hrvatskih cesta mogao provesti postupak da se napravi most. Dakle, imamo rupu u Zakonu o javnoj nabavi, imamo problem u takvim situacijama. Ali ne samo taj. Ovo što sam ja iznosio nisu samo moji stavovi. Ovo su stavovi znači koordiniranog tima koji je bio i od strane gospodarstvenika i od strane naručitelja. I to su problemi koji nisu zlurado i zlonamjerno iznijeti. Dakle, ja ih samo iznosim da ukažemo na probleme koji postoje. Ja znam da i ljudi u Državnoj komisiji sigurno su te probleme locirali. Ali činjenica jest da stvarno se dobivaju dijametralno suprotna obrazloženja za vrlo slične postupke koji se događaju u javnoj nabavi. Često puta dobijemo za vrlo sličnu situaciju dijametralno suprotna obrazloženja Državne komisije. Čak ja stvarno se usuđujem reći mogu to dokazati da 3 pravnika nakon toga čitaju što je Državna komisija htjela reći i nismo uspjeli otkriti što su htjeli reći. Važno je ono prvo odbija se ili prihvaća se. Ali u svakom slučaju treba raditi dalje, treba to sve skupa bolje poslagivati, pa i ovakve rasprave u krajnjem slučaju služe upravo za to. Hvala. Sljedeća replika je poštovanog zastupnika Gordana Marasa. Izvolite. **Maras, Gordan (SDP)** Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Gospodine Hrg, kada govorimo o javnoj nabavi i provedbi tijela javne uprave, odnosno jedinice lokalne samouprave moramo prihvatiti i odgovornost kao čelnik tijela za provedbe postupaka javne nabave. Evo primjerice kod vas u gradu Križevcima postoji jedan postupak koji je 2016. godine, znači ove godine dva puta ponavljan. Radi se o provedbi natječaja za opskrbu plinom koji je zbog banalnih razloga odnosno ponude koje su bile po Komisiji prihvatljive i trebale bit prihvaćene od strane grada, odnosno stručnih službi su pazite sad ovo jedna je odbijena zato šta kraj IBAN-a tvrtke nije pisalo o kojoj se banci radi i odbijena je ponuda tog ponuditelja. Znači moramo shvatiti da bi Zakon o javnoj nabavi i novi Zakon o javnoj nabavi trebao pojednostaviti postupak, odnosno onemogućiti da se pojedini službenici igraju sa određenim postupcima i de facto traže grešku ne bi li odbili nekoga tko je jeftiniji. I zato vam evo savjetuje, ne znam da li ste upoznati sa time. Pogledajte i u vašem gradu oko jednog te istog natječaja se dvaput poništava zbog banalnih razloga. Nekome izvana tko to gleda moglo bi ispasti sumnjivo. Ne radi se o cijeni, ne radi se o kvaliteti, ne radi se o rokovima, ne radi se o banalnostima i to ja tražim od novog Zakona o javnoj nabavi da nije moguće na taj način odbijati ponude kako bi se eventualno u određenom momentu moglo, ja bih rekao, to previdjeti, a u drugom momentu kada ti paše reagiraš pa misliš da bi dobio netko treći. Znači, novi

Ja se radujem da ste vi tako dobro upoznati sa radom službenika u Gradu Križevcima. Ako vi smatrate kolega Maras ta nešto tamo ne štima, nema nikakvih problema, a vjerojatno je to jedan od ovih manjkavosti o kojima sam ja govorio Zakon o javnoj nabavi, vjerojatno Zakon takve stvari isto omogućuje. Ako tako nešto omogućuje, onda nije nitko pogriješio, nitko nije kršio. Ali imate vi boljih primjera. Imate vi primjera da se radovi izvode, a natječaj je tek raspisan. Hoćete foto dokumentaciju? Mogu vam i to dati. Ima i takvih primjera. Evo vidite, to je ono što nije dobro. Takve stvari nisu dobre. Ovo da li je bilo nekih formalnih pogrešaka, vjerojatno je. Imali smo mi natječaja koji su zbog formalnih pogrešaka navodno nekih ponuditelja padali ili nešto nije bilo u redu. Ja vam sada unaprijed kaže da će vjerojatno biti velikih problema u projektima aglomeracije. Jeste li s time upoznati da Grad Križevci u onom programu aglomeracije negdje sa 150 milijuna kuna da je uloženo u projektnu dokumentaciju za vodovod i odvodnju na području Grada Križevaca i okolnih općina preko 10 milijuna kuna Hrvatskih voda, da je u međuvremenu izmijenjen Zakon o građenju, da su nam zbog tih izmjena Zakona o građenju i zbog nespretnosti u zakonu jedne rečenice propale građevinske dozvole, da je dana uputa od tadašnje ministrice graditeljstva da neka fiktivno maltene netko započne radove, pa da tako sačuvamo građevinske dozvole, pa onda je došlo do onoga problema kada ste opet promijenili Zakon o izvlaštenju, pa onda nam je sve palo u vodu, pa smo sve morali raditi iz početka itd.? Raznih problema ima. Znate, ovo su puno veći problemi o kojima ja govorim.

Državnu komisiju za javnu nabavu u onom dijelu koje ste vi spominjali i proceduru, i duga obrazloženja i sve o čemu ste govorili. Međutim, mi smo svi zajedno svjesni jednog ogromnog problema koji imamo svi koji na neki način raspisujemo natječaje, žalbe koje se tu vode u onom dijelu, pa ja bi se usudio reći i nekakve vrste paranoje gdje su svi potencijalno praktički već u samom startu osumnjičeni za nekakva namještanja. Paradoksalna situacija je evo mogu vam to pokazati na jednom od nedavnih svojih primjera, radi se o školskoj dvorani, proširenju osnovne škole gdje je izabrani ponuđač bio čak 2 milijuna kuna jeftiniji nego ovaj koji se žalio. Imao je 9 nekakvih razloga za žalbu koje je naveo. Usvojila je komisija 2 od kojih su bili ja bih rekao banalne naravi tipa nije dostavio u pisanom obliku, nego na CD-u ili nije bio prijevod s engleskog jezika od nekoga testa. Dakle, što želim reći? Sama procedura i komisiji nije jednostavno u tom dijelu odlučivati o nekakvoj žalbi kada se gleda svaka crtica i svaki zarez. Dakle, imamo nekakve banalne razloge koji se lako mogu ispraviti koji nisu toliko ključni i bitni za samu realizaciju projekta i imamo ogromnu štetu jer smo nakon te odluke komisije koja nije poništila natječaj nego samo odluku, nismo htjeli donositi novu odluku iz istih razloga već smo ponovno raspisali natječaj i praktički se izgubilo 6 mjeseci da bi investicija od 15 milijuna kuna išla u narednu godinu. Dakle, imamo dvije štete. Jedna zato što nije krenuo u realizaciju projekt, jedna iz tog razloga jer nije izabran taj koji je bio jeftiniji 2 milijuna kuna. I imamo ono što je komisija opravdano odradila, jer ona je ispoštovala proceduru koja je bila. I činjenica je da je ovaj dostavio dostavio reference na engleskom jeziku da nije bilo prijevoda ili da je neki atest bio na CD-u, a ne u pisanom obliku. Dakle, što želim reći? Procedura sama i novi Zakon bi te stvari treba pojednostaviti na način da se omogući i dopuna određene vrste dokumentacije. A da ne govorim sada o problemima koje imamo sa ovim uvođenjem elektroničkog potpisa na onom dijelu koji se odnosi, preko Narodnih novina i u tom dijelu koji po malo se sada uhodava. Dakle, što više iskompliciramo sam zakon i samu proceduru, to imamo više problema u samoj realizaciji i kasnijoj provedbi natječaja. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala. Odgovorit će uvaženi zastupnik Branko Hrg. Hvala lijepo. Kolega, ne morate niti braniti Komisiju od mene. Ja ne napadam. Ja sam samo iznio ono što su mi ljudi sugerirali gdje su konkretni problemi i koje bi trebalo rješavati. Oni sigurno su prvenstveno u samom zakonu. Jer na temelju zakona se sve drugo donosi. Ali upravo ste sada i sami rekli ove probleme. Dakle, nemoguće je građanima objasniti zašto se ne može provesti neki natječaj, zašto se nešto ne može napraviti. Nemoguće je objasniti njima ako ne mogu to sam sebi objasniti. Kako da to objasnim? I definitivno imamo u ovom dijelu usko grlo. Problem koji sam ja ovdje iznio jest stvarno u onom dijelu da dobijete za jedan primjer jedno tumačenje, za praktički isti takav ili sličan drugo, za treći treće. Ustvari, nema jedne da velim prakse koja bi bila ujednačena. Ti problemi sa formalnim odbacivanjem stvarno nije u redu. Ja ne razumijem da nešto tako se ne može riješiti da ako netko nije formalno predao neki papirić koji ne utječe bitno a ima može ga dodatno dostaviti ja ne vidim zašto. Mislim da će se to u ovom novom zakonu se nešto i rješavati po tom pitanju, ali imamo slučajeva definitivno da se prihvaćaju žalbe zbog takvih banalnih stvari i ono što je točno da danas ja vjerujem nijedan ministar, ni jedna državna institucija ili lokalna samouprava ne želi se dovesti u situaciju da ga netko istražuje, da ga neto odmah medijski proglašava lopovom, ne znam, kriminalcem. Bolje idu ljudi na varijantu neka bude 100% pa neka je najniža cijena pa mi ne može nitko ništa reći ako to prođe. Jednostavno je to tako i napravljena je jedna loša klima u društvu sa tom javnom nabavom i ona je štetna za sve. Hvala lijepa. Sljedeći će u ime Kluba zastupnika Promijenimo Hrvatsku i SNAGA govoriti uvaženi zastupnik Ivan Lovrinović. **Lovrinović, Ivan (Promijenimo Hrvatsku)** Poštovani gospodine potpredsjedniče. Ja odustajem od rasprave jer ću govoriti narednih dana u vezi izmjena, a ovo je povijest. Dobro. Hvala lijepo. Onda će u ime Kluba zastupnika SDP-a govoriti uvaženi zastupnik Saša Đujić. Izvolite. **Đujić, Saša (SDP)** Hvala gospodine potpredsjedniče. Kolegice i kolege. Poštovana gospodo iz komisije. Ovo je izvješće korektno napisano, pregledano je i odražava rad komisije i raspravom o njemu mi možemo samo govoriti ono s čime smo zadovoljni, s čime nismo zadovoljni u radu komisije. Ali ja želim naglasiti jednu drugu stvar, da kroz ovo izvješće raspravljamo samo o onim postupcima za koje je podnesena žalba, ali ne i o svim postupcima javne nabave provedenim u 2015. godini. naime u 2015. godini provedeno je ukupno 15 tisuća 485 postupaka javne nabave vrijednih ukupno preko 40 milijardi kuna. 15 tisuća 485 postupaka podneseno je tisuću 137 žalbi što iznosi svega 7,34%. Dakle 92% postupaka javne nabave provedenih u 2015. godini nisu predmet ovog izvješća i mi ne znamo da li je tamo bilo sve uredu ili nije, ali ako se nitko nije žalio u 92% predmeta od svih provedenih onda možemo i pretpostaviti da su ti postupci provedeni kako treba, ali ne mora biti tako. Naravno treba uzeti u obzir i da komisija ne može sama reagirati na određene postupke već može postupati isključivo na osnovi upućeni žalbi komisiji, a onda kada znamo da žalbu ne može svatko ni uputiti već samo netko tko je sudjelovao u postupku javne nabave, Uprava za javnu nabavu u Ministarstva gospodarstva i Državno odvjetništvo nije ni čudo da je postotak žalbi mali u odnosu na ukupni broj postupaka javne nabave. Često se na natječaje javi samo jedan ponuditelj pa je onda logično da se neće sam žaliti na postupak koji je dobio. Kada vidimo koliki je broj postupaka javne nabave i koliki je iznos poslova koji se provode kroz javnu nabavu onda ne treba čuditi zašto je ova tema važna i zašto je medijski toliko atraktivna. A kada se spomene javna nabava u Hrvatskoj prvo što nam padne na pamet je ne transparentnost, namještanje natječaja i korupcija. Međutim kada vidimo ovo izvješće i kada slušamo današnju raspravu možemo slobodno zaključiti da stvari baš i nisu takve. Naime, u 2015.godini podneseno je ukupno tisuću 137 žalbi na postupke javne nabave od kojih je usvojeno 37%, a 28% žalbi je odbačeno dok je 23% žalbi odbijeno, a na 92% postupaka uopće nije ni bilo žalbi. Ti podaci pokazuju da je 63% žalbi ipak neosnovano ili neadekvatno podneseno i treba ukazati na činjenicu da je visoki postotak žalbi koje se odbacuju odnosno obustavljaju što znači da je vjerojatno podnositelji nemaju dovoljno znanja u korištenju pravne zaštite ili svjesno zloupotrebljavaju pravo na pravnu zaštitu, nakon što nisu uspjeli proći na javnom natječaju ti podaci pokazuju da se ne mijenjaju u zadnje tri godine i gotovo su manje-više isti i ukazuju na mnoge probleme u javnoj nabavi koje se nadam da će se riješiti barem jedan veći dio njih riješiti novim zakonom iako je i tim novim zakonom nemoguće sve probleme koje imamo riješiti. Ne treba očekivati ništa revolucionarno ali može se očekivati značajni pomaci u odnosu na postojeće stanje. Isto tako susrećemo se sa sve većim brojem postupaka vezanih uz europska sredstva koji su sami po sebi složeni i komplicirani pa svakako u budućnosti treba staviti naglasak na edukaciju i kadrovsko proširenje kako samih članova komisije tako i ljudi koji provode postupke javne natječaje. ti europski natječaji padaju i zbog nestručnosti ljudi koji ih provode i neadekvatne ekipiranosti odnosno nekvalitetnih kadrova pogotovo na lokalnoj razini i ne možete očekivati od ljudi u malim općinama i gradovima koji ni nemaju ta sredstva ogromna da bi angažirali možda neke vanjske suradnike, a koji su provodili u pravilu nekakve sitne javne nabave. Sada se susreću sa europskim milijunima da će biti u potpunosti i tu treba staviti svakako naglasak da se te ljude educira da im se pomogne i da se olakša sam način da oni mogu u budućnosti kvalitetnije raditi. Također želim naglasiti da je iznimno važno, a to ste istaknuli vi u svom izvješću, a to je antikorupcijsko djelovanje. No moje pitanje je kako po tom pitanju komisija može djelovati na onih 92% predmeta koji nisu obuhvaćeni ovim izvješće? Vjerojatno nikako. Ali tamo ne znamo šta se dešavalo pa bi možda i tu trebalo staviti neki naglasak jer opet ponavljam, ako nije bilo žalbe može se pretpostaviti da je tamo sve uredu ali i ne mora tako biti. Isto tako kolege su spominjale zbog loše klime u društvu koja je stvorena, da je svuda oko nas korupcija i lopovluk stvoren je strah od korupcije pa onda pojedini ljudi koji provode natječaje se i boje krenuti možda na neke bolje varijante i primijeniti postojeće modele koje imaju u aktualnom zakonu, nego ovo što je rekao kolega Hrg maloprije, lakše je reć uhvatit se nekakvih banalnih formalnosti pa reći nek tako ide pa me niko neće prozivati, ali to nije dobro i trpimo veliku štetu svi zajedno zbog toga jer nije najjeftinije uvijek i najkvalitetnije. Također važno je istaknuti da su prihodi sa osnova naknada za žalbe u 2015. godini nešto veći od 21 milijun kuna, a troškovi rada same komisije oko 8 milijuna tako da se može reći da komisija sama sebe financira i da bi bilo dobro u buduće povećati sredstva za rad komisije upravo za edukaciju i kadrovska pojačanja kao i za programe za prevenciju korupcije u javnoj nabavi, a kada vidimo ove financijske pokazatelje onda to stvarno ne bi trebao biti problem i mislim da bi tu bilo dovoljno prostora za napraviti takve stvari. Također je potrebno naglasiti da ubuduće svakako treba poraditi na trajanju postupaka pravne zaštite po kojem je Hrvatska u samom vrhu u odnosu na članice zemalja EU. Broj dana trajanja rješavanja žalbi je u odnosu na 2014. godinu smanjen za jedan dan ali složit ćete se da to nije dovoljno i da na tome treba poraditi iako je i ovo dobar broj. Ali mislim da bi upravo kadrovsko pojačanje komisiji pridonijelo i rješavanju tog problema. Evidentno je da je Zakon o javnoj nabavi aktualni koji je na snazi pun nedostataka, da je zastario i da ga treba mijenjati unatoč mnogim poboljšanjima koje su se dogodile proteklih godina. I stoga mi je drago da će se novi zakon naći u raspravi već za nekoliko dana i vjerujem da će se i kroz taj zakon poboljšati sustav javne nabave u Hrvatskoj iako će uvijek ostati nedostataka i ne možemo odmah preko noći sve riješiti ali svaki napor ka poboljšanju je dobar. Nadam se da će taj novi zakon smanjiti i negativnu percepciju vezanu uz javnu nabavu koja je trenutno pristupna u javnosti ali o tom zakonu i svim problemima javne nabave ja ću raspravljati kada taj zakon i bude na dnevnom redu. Hvala gospodine potpredsjedniče.

ovo izvješće govori nešto drugačije od onoga što ste rekli vi. Vi ste spomenuli problem u javnoj nabavi, provođenju natječaja od strane jedinica lokalne samouprave. A vidite ovdje popis naručitelja koji imaju 5 i više žalbenih postupaka HEP, Grad Zagreb, KBC, Ministarstvo unutarnjih poslova, Hrvatske ceste, Hrvatski operater prijenosnog sustava d.o.o. Zagreb itd. Dakle, Dakle, izgleda da su lokalne samouprave možda i bolje ekipirane ili možda ti ljudi čak i bolje rade posao nego tamo gdje smo jako dobro ekipirani. A da vam ne govorim problem koji se događa i koji nam tek predstoji a to će biti problem u Hrvatskim vodama. Dakle najveći dio tih novaca za infrastrukturu, vodovode i odvodnju ide preko Hrvatskih voda. I tu se sada komunalna poduzeća u vlasništvu jedinica lokalne samouprave guraju u ponor, jer su oni formalni provoditelji natječaja a u principu o ničem ne odlučuju. Tako je složena koncepcija. I što će se sutra dogoditi u ovakvim izvješćima, pisat će lokalne samouprave, gradovi, ne znam netko je imao najviše takvih postupaka žalbenih i bio je problema ni krivi ni dužni jer im je sa nacionalne razine doslovno nametnuto da nešto moraju raditi a da ne mogu o tome odlučivat i još ih se kažnjava, još ih se kažnjava, još dobiju kaznu po par stotina tisuća kuna čak

nisam ja rekao da su oni najveći problem nego sam rekao da pogotovo u malim općinama te male općine nisu kadrovski dovoljno ekipirane a to ja mislim da se možete složiti samnom, jer mali broj žalbi je ovdje ali veliki broj malih općina uopće ni ne uspije proći da dobije sredstva europskih fondova pa da može onda raspisivati natječaje upravo zbog te potkapacitiranosti. ja sam ovaj primjer, odnosno to sam naglasio ovdje ne da bi uputio kritiku lokalnoj samoupravi, nego da bi apelirao i na sve kroz svoje mogućnosti da evo možda i komisija može pomoći kroz edukaciju i potporu lokalnim sredinama da što bolje savladaju tu materiju da mogu dobivati sredstva pa onda provoditi natječaje. dobiju sredstva onda je najmanji problem provesti natječaje, ali mnogi od njih ne dođu uopće u priliku da bi nešto dobili. O tome sam govorio. Ali kad imate mali broj njih koji uopće sudjeluje u tome onda je i postotak nepravilnosti mali. To je logika. Hvala. Hvala. Slijedeća replika je uvaženog zastupnika Tomislava Klarića. **Klarić, Tomislav (HDZ)** Kolega Đujić, složit ću se s vama u jednome što ste rekli da bi trebalo razmisliti da se Komisiji za javnu nabavu omoguće i veća sredstva tako ste rekli. A reći ću na jednom primjeru koji je mene doslovno zabezeknuo kad sam dobio poziv iz Državne komisije telefonski gdje su me zamolili nakon mjesec, dva koliko su odlučivali o nekoj žalbi da bi mogli poslat nekoga gore po njih u Zagreb da tu dokumentaciju koju smo poslali da bi oni odlučili preuzme je da će im poštarina bit velika pa da time rade uštedu. A pro po tom primjeru imamo jedna drugi primjer koji se konkretno u Rijeci događa, tamo u katastru gdje neće da se zaposle ljudi jer se radi nekakva ušteda i praktički investitori, gospodarski subjekti, jedinice lokalne samouprave svi čekamo da bi oni izvršili tamo uriz u zemljišne knjige tjednima, mjesecima samo iz tog razloga što neće da se troši novac za plaće zaposlenika koji bi taj posao trebali raditi. Koje su to štete u milijunskim iznosima. Zvao sam ravnatelja, on mi govori ako razumije problem on i sprema poslati dvoje ljudi iz Slavonije u katastar u Rijeku pod uvjetom da mu mi osiguramo smještaj gdje će ti ljudi biti. mislim dovodimo se u apsurdne situacije gdje sa nekakvim banalnim uštedama radimo milijunske štete i gradovima, i općinama i državi. O čemu govorimo? Mislim to su sve stvari o kojima treba otvoreno govoriti. Na svim tim primjerima koji se dnevno događaju treba gradit novi sustav koji će sve to eliminirati. I nije ušteda smanjit broj zaposlenih. Ja dogovorno tvrdim da je to šteta. Šteta jer se gubi vrijeme, gubi se i stručni kadar a da ne govorim koliko su im minorna primanja, i ovdje službenicima u Hrvatskom saboru Željko (HDZ)** Hvala. I odgovorit će uvaženi zastupnik Saša Đujić. **Đujić, Saša (SDP)** A šta reći kolega Klarić nego da se slažem s vama. Evo niste rekli ništa krivo ovoga puta. I upravo ovaj primjer poštarine i uštede na poštarini je dobar primjer. Jer ako komisija uprihoduje u državni proračun 21 milijun kuna od taksi onih koji se žale Komisiji, a potroši 8 milijuna kuna, onda sigurno imamo prostor povećati njima sredstva i da mogu raditi i da mogu imati poštarinu itd. Katastar u Rijeci, evo isto se slažem. Mi smo donesli, kao država je u krizi pa smo stavili ograničenje zapošljavanja u nekim javnim poduzećima. Evo sad je kriza prošla, procjene rasta BDP-a za iduću godinu su 3,2%. Uskoro ćemo imati proračun u ovome Saboru, evo i vama predlažem ja ću vam podržati sigurno amandman da se povećaju sredstva za zapošljavanje ljudi u katastru recimo u Rijeci i takve stvari. U biti meni je drago recimo da ovdje ima puno načelnika i gradonačelnika neovisno što opet to su možda, rasprava je stalno dilema da li to možeš biti jedno ili drugo. Ali evo kolega Klarić vi ste ovdje u situaciji iznesti vaše primjere sa kojima ste se susreli. Velikim dijelom njih zato što ste gradonačelnik, ali puno gradonačelnika uopće nema priliku reći koje probleme ima u ovom Domu. Evo, hvala lijepa. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala. Prelazimo na pojedinačne rasprave i prva će biti ona uvaženog zastupnika Gordana Marasa. Izvolite. Hvala vam lijepa gospodine potpredsjedniče. Evo ga, kada govorim o ovom izvješću kada govorim o ovom izvješću, evo za početak jednu stvar koju bih generalno, radi se o samom radu Državne komisije pohvalio i drugu stvar koja mi je ovako malo upala u oku i volio bih i odgovor i čemu je to razlog i kako se može biti racionalniji u tom dijelu. Prvo 21 milijun kuna, a 7 milijuna kuna rashoda je rezultat …/Govornik se ne razumije./… znači s te strane komisija opravdava i troškovno je vrlo produktivna što bi moglo sugerirati da smanjimo naknade za žalbe. Naravno to treba uvijek sagledati i u kontekstu i u kontekstu toga da se netko ne bi žalio neozbiljno, ali znači ta produktivnost govori da se, da je trošak u biti obrade tih žalbi koje se daju manji nego šta se naplaćuje od poduzetnika. I sa te strane treba vidjeti možda i prijedlozi vezani uz korekcije za te naknade ovisno o visini samog predmeta nabave. Vidimo da se to kreće od 10000 kuna, znači gdje je za nabavu do milijun i pol kuna definirano pa na više. S obzirom da se tri puta više zaradi nego što se potroši, možda da vidimo kako bi to bilo moguće korigirati. To je recimo pohvalni dio ovog tehničkog dijela. Što se tiče mog upita vezano za ono šta me zanima je najam prostora, odnosno 800 tisuća kuna koji sugerira na 31 zaposlenog da se radi po osobi otprilike 26000 kuna, odnosno kada se to podijeli na kvadrate i neku prosječnu cijenu kvadrata radi se o 27 do 30 metara kvadratnih po jednom zaposleniku. To je po meni nešto šta je previše ili je prevelika cijena kvadrata ili je premalo zaposlenika u odnosu na prostor koji se drži u najmu, pa bih ja volio također jedno malo pojašnjenje po tom pitanju i da li se nešto u budućnosti tu misli napraviti jer na to smo uvijek svi osjetljivi. Ono šta je pohvalno da je to istaknuto u ovom izvješću i da se jasno vidi koliko se troši na najam s obzirom da država ima jako puno, pa to uvijek pričamo puno prostora. Možda nije potrebno za to izdvajati, možda se može naći adekvatan prostor. Što se tiče samih žalbi ono što je činjenica da iz godine u godinu broj žalbi pada. Ono šta je ovdje istaknuto da se radi i o promjeni pravila, odnosno da se smanjuje broj žalbi vezano za visinu naknade naravno što je skuplje izjavljivati žalbu. Dosta njih se odlučuje i uopće i uopće ne izjaviti. I s druge strane povećanje praga za bagatelnu nabavu koji je podignut na 200 tisuća kuna sa te strane vjerojatno i manje postupaka. Ali ono što bih ja također htio istaknuti vjerujem da se i godinama i edukacijom ljudi u javnim tijelima podigla i razina transparentnosti, odnosno da na kraju krajeva ljudi sve bolje rade. A posebno mi je drago evo što je u zadnje dvije godine 2014., 2015. broj postupaka i žalbi pao za skoro 50% što govori i o transparentnosti rada u tom u tom periodu jedinica javne, odnosno tijela državne uprave da li ministarstava ili jedinica lokalne samouprave. Ono što Ono što još uvijek zabrinjava, znači kolega Jovanović je rekao da 42 milijarde se tu kontrolira. Kada vidimo broj žalbi 1112, kada uzmemo prosječnu neku nabavu s obzirom da se tu radi o milijunima kuna. Znači nekoliko milijardi kuna se godišnje izjavljuju žalbe i vidimo da to u biti djelomično usporava gospodarstvo, djelomično tu ima sigurno i nečasnih radnji. I jedan veliki iznos novaca je podložan kontroli komisije koja radi svoj posao po meni vrlo korektno. Brzina odlučivanja je prihvatljiva. Ali kada se vidi i kolika količina žalbi se usvaja dosta je veliki postotak, znači skoro 40% što govori da bi među ovima koji su 5 i više puta, protiv kojeg su 5 i više puta žalbe izjavljene treba ih posebno uzeti u pozornost. Znači ja mislim da bi a imamo tu nekih naručitelja koji su od 5 ili od 8 postupaka, 5 je bila žalba, sve su bile usvojene. Znači, tu zbilja nešto nije u redu i možda bi trebalo malo i pozornije obratiti pažnju na njihove postupke, odnosno na one koji ih odabiru, ali naravno, to nije postupak samo komisije. To je postupak i onih tijela koji bi se trebali baviti i zakonitošću rada odnosno možda eventualno pogodovanju pojedinim naručiteljima. Što se samog tehničkog dijela tiče Izvješća oni je dosta pregledno. Ja kažem, podržavam to da Komisija djeluje i edukativno. Znači da vjerojatno da nakon dugog niza godina rada i mnogih edukacija koje su održane na tom području, ljudi rade sve korektnije i korektnije. Ali svejedno, vjerojatno postoji još uvijek puno ja bih rekao netransparentnosti i postupaka koji zaslužuju da ih se malo pomnije prouči. Jer sada dolazimo u sferu gdje ćemo mijenjati Zakon o javnoj nabavi i treba posebno obratiti pozornost na pojedine izmjene kako ne bi možda netko u ovom ja bih rekao vremenu koji traži novi zakon koji će pojednostaviti postupke koji će omogućiti ja bih rekao i kvalitetnijoj robi koja je sa domaćeg tržišta možda nekonkurentna nekada i cijenom da nađe put do tijela državne uprave ili javnoga novca da se nešto ne podvuče, jer znamo mi, dosta često se desi u tim izmjenama da netko uspije ugurati neku odredbu koja će pogodovati jednom dijelu tržišta odnosno usluga koje se eventualno mogu mogu prodavati, a eventualno bi bile izuzete od javne nabave. Znači, to ćemo vrlo pozorno iščitati iz novog Zakona o javnoj nabavi. Ali ja se slažem da novi Zakon o javnoj nabavi može puno pomoći i oporavku gospodarskom Republike Hrvatske jer smo dosta robovali jeftinoj nekvalitetnoj robi, a naši proizvođači koji su mogli dati kvalitetniju u konačnici i jeftiniju robu koja možda nije bila u početku cijenom jeftinija, ali nakon što se analizira i održavanje i sve ono što je vezano uz korištenje i životni vijek proizvoda, ona je sigurno mogla biti jeftinija kada bi se gledala ukupna ekonomska cijena, odnosno tijekom cijelog životnog vijeka odnosno korištenja određenog proizvoda ili ili usluge. S te strane podržavam da se taj zakon što prije promijeni. To nužno znači da će komisija s obzirom na kreativnost pojedinih ljudi sigurno imati malo više posla sljedećih godina, ali mislim da ukupno efekt na hrvatsko gospodarstvo će biti pozitivan. Tako da evo, podrška radu komisiji. Mislim da se dosta dobro etablirala. Ono što me također još zanima, da mi se da odgovor, vidim da je jedna odluka na sudu poništena komisije u 2015. godini da čujemo o kojoj se odluci radi, da li je nastupila određena šteta za ponuditelja koji je bio odbijen, a kasnije je na sudu dobio dobio presudu u svoju korist, da li je podnio određenu žalbu i kako je sve to skupa završilo da vidimo i to iskustvo. Ja ću odmah reći da ne osuđujem i ako se to desi jedan slučaj od tisuću i nešto, zbilja nije veliki uzorak da bi se govorilo o nekom nekvalitetnom radu. Hvala vam lijepa. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala. Sljedeća pojedinačna rasprava bit će ona uvaženog zastupnika Željka Jovanovića. Izvolite. **Jovanović, Željko dobro je što nastavno mogu reći i što je kolega Maras govorio da raspravu o ovom Izvješću imamo neposredno prije početku rasprave o novom Zakonu o javnoj nabavi koji bi trebao na temelju svega onoga što se u ovim Izvješćima godinama čitalo biti bolji i kvalitetniji i osigurati bolju transparentnost u ovom sustavu koji zaista ima ogromne rezerve. Kroz mogućnosti uštede procjena je Europske komisije da Hrvatska zbog korupcije u javnoj nabavi godišnje izgubi oko 15% bruto domaćeg proizvoda. Dakle, ako uzmemo neku drugu procjenu na 42 milijarde, 20% to je 8 milijardi kuna. Rekao sam da je važan učinak ove Komisije upravo taj antikorupcijski. On je prije svega preventivan. Budući komisija nema drugačije ovlasti i da kroz postoje Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave sigurno je povećana transparentnost, a transparentnost je ključna u postupku javne nabave. Ipak, unatoč svemu tome mislim da nas je sve šokiralo Izvješće Europskog parlamenta za kojeg je Institut RAND koji se bavi tom problematikom pokazao da su Hrvatska, Bugarska, Rumunjska i Latvija najkorumpiranije po indeksu percepcije u sustavu javne nabave u Europskoj uniji i da je to nešto što nas sigurno treba zabrinuti. Jedna od preporuka koja je proizašla iz toga Izvješća, to je da se uvedu zakonske i regulatorne mjere na državnim razinama kao što je proširenje zaštitnog mehanizma suradnje i provjere na veći broj članica Dakle, to je mehanizam koji je uveden za Bugarsku i Rumunjsku kada su pristupale Europskoj uniji upravo kako bi se prevenirala korupcija. I procjena je da bi Hrvatska po jednom mehanizmu i modelu i scenariju na taj način mogla uštedjeti godišnje 2,2 milijarde kuna što sigurno nije zanemariv novac. I bilo bi dobro da se razmisli i o tome modelu. Ono što bi na samom kraju preporučio svima. U pripremi čitajući ovaj materijal i pripremajući se za raspravu o Zakonu o javnoj nabavi naišao sam na članak Jesene Budak objavljen u lipnju ove godine koji se zove „Korupcija u javnoj nabavi – trebamo li novi model istraživanja za Hrvatsku“. Preporučam svima. Dostupan je na webu i u njemu možete naći puno korisnih podataka i materijala koji mogu pomoći da transparentnost u sustavu javne nabave bude veća. Na primjer, jedna od preporuka koja se ističe ovdje, a to je da mi imamo e-digitalizaciju koja je ušla u sustav javne nabave. Međutim, nemamo registar ugovora u javnoj nabavi što je posebno vrijedno za bagatelnu nabavu, jer bismo iz toga registra mogli vidjeti da li neki naručitelj opetovano sklapa ugovore uvijek sa istim ponuditeljem u tom sustavu bagatelne javne nabave, a onda bi iz toga se mogli otkriti i neki drugi podaci vezano uz taj sustav javne nabave. Hvala lijepo. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala lijepa. Sljedeća pojedinačna rasprava bit će ona uvaženog zastupnika Blaženka Bobana. Izvolite. Hvala lijepa poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Da, ovo je izvješće jako kvalitetno napravljeno i koncizno i ono što izvjestitelj nije naravno zbog vremena i roka, ja ću jedan pasus pročitati koji je jako interesantan i osvrnuti se na tom dijelu. U odnosu na 2014. godinu postotak usvojenih žalbi je uvećan sa 34 na 37% u žalbenom postupku državna komisija je u 37,8 slučajeva žalbu odbacilo odnosno obustavila žalbeni postupak. Žalba se odbacuje odnosno postupak obustavlja u slučaju ne udovoljenih procesom pretpostavkama, a visoki postotak svjedoči o mogućem neznanju u korištenju pravne zaštite ili razlozima zlouporabe prava na pravnu zaštitu. Procijenjena vrijednost nabave u žalbenim postupcima u kojima su donesene odluke o odbačajima radi ne uplate naknade za pokretanje žalbenog postupka odnosno radi odustanka od žalbe iznosila je preko 6 milijardi kuna. Nešto je ovdje zastupnik Hrg se osvrnuo na onaj drugi dio kojega ovdje u izvješću nema jer je ovdje uglavnom rasprava išla u tom tijeku, ali i izvješće o naručiteljima pa imamo i tablicu vezano za naručitelje. Međutim jako bitan je segment i ponuditelji ili bolje rečeno sudionici u nabavi. Nažalost danas u praksi u Hrvatskoj imate, ha neću reći tvrtki ponuditelja, nego tvrtki i profesionalnih žalitelja pa rekao bih i profesionalnih u drugom stupnju i tužitelja. To su tvrtke koje jako puno nanose štete hrvatskom gospodarstvu ukupno i njihov segment djelovanja je samo profesionalno žaljenje u drugoj fazi profesionalno tuženje s potencijalnim naručiteljima. Pa bi bilo interesantno da smo mi u ovom izvješću kao što smo imali tablicu za naručitelje koje apsolutno pozdravljam i cijeli dio vezan za naručitelje, da smo u ovom izvješću imali tablicu za recimo ponuditelje koji su se pet i više puta žalili komisiji i isto tako koji su išli na drugi stupanj na tužbe, a poglavito oni koji pet i više takvih žalbi ima, a da im gotovo, ne gotovo nego ili nijedna nije usvojena ili jedna, ili dvije. Bilo bi interesantno da smo i takvu tablicu u izvješću imali jer nažalost činjenica jeste da mnogi danas koriste taj manevarski prostor. Ja sam se pitao zašto komisija tako brzo rješava žalbe i u roku od 18 dana kada je kompletna dokumentacija. A onda postavljam sebi pitanje koliki je broj onih koji su riješeni u periodu nakon 38 dana kada se kompletira dokumentacija. Ja pretpostavljam da je veliki broj onih čije rješavanje nakon 38 dana kada se kompletira dokumentacija. Što to govori? Pa ponuditelj zna koju dokumentaciju treba u žalbenom postupku dostaviti međutim namjerno otežući vrijeme dobija još ovih dodatnih 20 dana kompletirajući, pa onda tek dobije zahtjev od komisije koja revno radi svoj posao da je dužan uplatiti tamo naknadu za to pa ne uplati. Pa iz tog razloga rekli smo ovdje preko 6 milijardi kuna je u tom segmentu financijskih troškova bilo šte se tiče javne nabave U međuvremenu naručiteljima iz ovih ili onih razloga ovdje već rečenih i s jedne i s druge strane sabornice prođe rok ili ovog ili onog razloga. Nabava se ne može odraditi i jednostavno prođe rok, donosi se novi proračun na lokalnoj razini pa se to sve skupa projekt mora prebacivati u novu godinu u novi proračun, pa se u novom proračunu opet pitanje da li ima sredstava, da li taj projekt ići itd., itd. niz takvih stvari uistinu imamo. Zato bi bilo dobro da kroz ovaj izvještaj imamo i takve stvari, nažalost poglavito mi koji dolazimo iz lokalnih sredina svjesni smo da veliki broj ponuditelja bolje rečeno sudionika u nabavi se bave i takvim stvarima. Poglavito se bave takvim stvarima gdje uistinu jako transparentno rade lokalne zajednice ili općenito naručitelji jer njima drugog manevarskog prostora nažalost nije ostalo. Da im je ostalo nekog drugog manevarskog prostora oni bi zaista prionili jer su spremni na takve stvari i tom drugom prostoru. Sreća što je sve manje i manje takvih mogućnosti, nadam se i zdušno podržavam novi prijedlog kojeg još nismo vidjeli ali smo svjesni iz ovog sadašnjeg Zakona o javnoj nabavi da je jako nužno ići u izmjene tog zakona koji će na neki način i ovaj segment o kojem sam ja ovdje danas raspravljao uzesti u obzir kako bi i ponuditeljima, ponovno nazvat ću ih profesionalnim žaliteljima ili tužiteljima u drugom stupnju, se na neki način uvjetno rečeno skresala krila, a poglavito ako je takvih kao što nažalost nemamo u tablici da imamo bilo pet i više tijekom jedne godine onda je jasna indikacija što je njima smisao njihova poslovanja. Evo hvala lijepa. (HDZ)** Vaše izlaganje izazvalo je nekoliko replika. Prva je ona uvaženog zastupnika Ivana Klarina. Izvolite. **Klarin, Ivan (SDP)** Zahvaljujem poštovani gospodine potpredsjedniče. Vi ste kolega rekli da ima profesionalnih tvrtki koji se žale, naravno da oni stvaraju ogroman problem jedinicama lokalne samouprave i naravno svim ostalim tvrtkama koje su dužne javnim tvrtkama i poduzećima koje su dužne koji su u sustavu javne nabave. Međutim na stranici 20 ovog izvješća komisije kojeg bi ja uistinu pohvalio vidimo i broj upravnih tužbi zaprimljenih u 2015. godini i zapravo vidimo nesrazmjer zaprimljenih tužbi i riješenih tj. pravomoćnih presuda. Znači mi moramo dozvoliti i tim ljudima koji se žale protiv odluke Državne komisije za kontrolu javne nabave, naravno da se žele Upravnom sudu, to dozvoljava i zakon i onda vidimo kompletnu nefunkcionalnost i nerad Upravnog suda, kao i u brojnim drugim slučajevima tako i u ovom. Znači 2008. godine ako dobro pratim riješena je jedna tj. zaprimljena je jedna pravomoćna presuda, da bi 2013. i 2014. to poraslo na 52-35 i kasnije se u 2015. godini ponovno vraćamo na jednu riješenu presudu.

Da slažem se s vama apsolutno u tom djelu. Ja sam namjerno ovdje citirao ovaj iz izvješća ovaj dio gdje je 37% njih ljudi kojima su odobrene žalbe, 37 i nešto posto odbijene žalbe i pitam se što je ostalih 25%, I onda nalazim rješenje u ovih 6 milijardi gdje je on formalno ponuditelj predao jedan papir komisiji i komisija ga je naravno vratila nazad, on je dobio prostor od nekih 20 dana ili ovdje u izvješću 20 dana, možda u drugoj fazi fazi upravni postupak i na taj način jednostavno onemogućio naručitelju da provede postupak do kraja. I radi se o gotovo 6 milijardi za banalne stvari. Ne mogu shvatiti da jedan ponuditelj koji se već bavi ozbiljno javnom nabavom u odnosu prema naručiteljima ne može kompletirati dokument. E sad zamislite kad sam rekao prijedlog da imamo tablicu ako ih ima 5 i više takvih da ih ima u tablicama. Može se jednom prilikom, u jednom momentu dogoditi da je ispustio nekakav dokument, ali da on na takav način pet puta ili više u jednoj godini radi oprostite meni se čini da je to jako neozbiljan ponuditelj. Hvala. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala. Sljedeća replika je uvaženog zastupnika Branka Hrga. Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Kolega Boban, dobro ste vi locirali ovaj problem sa onim profesionalnim žaliteljima što ste rekli. Ali mi u ovom djelu nismo još možda jedan problem spomenuli koji dolazi vrlo često kad se sve završi onako na stol. Problem javne nabave često puta počinje sa troškovnikom, projektantski troškovnikom u kojem se vrlo često nalaze skrivene stavke koje netko tko je educiran za provođenje javne nabave neki pravnik ili neko takav ne može realno vidjeti. I tu nastaje onaj možda i najveći problem ovog što mi stalno ovdje pričamo i vičemo o korupciji. Kao to spriječiti? Kako staviti njihovu odgovornost na stol? Znači od samog projektanta, od tendera za projekt, pa projektanta pa sve onda dalje. To je stvar koju moramo povući. Ima problema i u ovom djelu samih ponuditelja, dobro ste uočili i to. Znači govori se o slaboj ekipiranosti, možda i ljudima koji nisu toliko educirani, ma dosta su ljudi educirani u javnim službama i na nacionalnoj i na lokalnoj razini, ali postavljamo si i pitanje da li možda i ponuditelji imaju problem educiranosti dok rade ponudu. Jer i oni moraju taj zakon imati poručen, neki manji ponuditelj, realno gledajući vrlo teško može se javljati na natječaj jer ne može zadovoljiti sve ove formalne stvari koje treba a vjerojatno može izvesti neke radove a to su naši ljudi i njih onemogućujemo. Hvala. Odgovorit će poštovani zastupnik Blaženko Boban. **Boban, Blaženko (HDZ)** Hvala vam. Da gospodine Hrg vi ste apsolutno u pravu što se tiče tog djela, međutim govorili ste o projektantima, nažalost, ne nažalost nego i projektante u najvećem djelu se bira temeljem javne nabave. I onda projektant, ja ću vam ilustrirati, odnosno ono što i vi znate i onda vam projektant ponudit dampingšku cijenu i vi temeljem postojećeg zakona kad se radi o tome uzimate tog projektanta i ne znajući da je on možda nešto skriveno u troškovniku u dogovoru sa sutra ponuditeljem koji će na terenu izvoditi poslove. I to je uistinu veliki problem. Zato se zaista od srca radujem novom Zakonu o javnoj nabavi gdje mislim da bi takve stvari uistinu trebalo pokušati sanirati. Hvala. Hvala. I zadnja replika je poštovanog zastupnika Mire Bulja. i vidljivo je evo kao što je sad i kolega Hrg kazao da sami projektanti mogu znači provući tu dosta stvari koje jednostavno pravnik koji provodi postupak uopće ne mora poznavati i nije obavezan. Znači u novom zakonu koji smo svi ovdje suglasni da treba što prije ići da bi se javna nabava prije svega bolje provodila, da bi se zaštitili javni interesi ali uz ove sve brojne probleme i samo ovo izvješće a to smo svjedoci govori da je ovdje ogroman broj nezakonitih vođenih postupaka javna nabave. Imamo znači, ovdje imao potvrdio sam milijuni idu u vjetar sve na štetu naših građana. Zbog toga u ovome zakonu trebaju se uključiti svi a vidim ovdje i suglasje i s lijeve strane i s desne strane i s centra da treba novi zakon jer jednostavno jedna trećina novca, 40 milijardi kuna nije mala sredstva da se doslovno uništava konkurencija jer je činjenica da mnogo konkurentnije tvrtke, mnogo konkurentniji proizvodi, bolji, kvalitetniji jednostavno ne mogu proći i najopasnije je to što se događa da oni koji su kvalitetni na kraju zbog nekakve kvantitete ne prolazi u biti, gubi se, gubimo dobre poslodavce, dobre proizvode i činjenica da jedino je, a vi ste to i potvrđivali novi zakon koji mora biti kvalitetan i sve ove sad primjedbe, znači prije same rasprave trebaju svi zajedno uvrstiti i da se očuva tih 40 milijardi kuna, sredstava koji su novac naših građana na godišnjoj razini. Hvala lijepa. Blaženko Boban. **Boban, Blaženko (HDZ)** Hvala poštovani potpredsjedniče. Kolega Bulj, da vi ste evo na neki način osvrnuli se generalno vezano na problem javne nabave i apsolutno ste u pravu po tom segmentu. Ja sam pokušao secirati jedan dio unutar te javne nabave i odnos ponuditelja također prema naručitelju. To je bio moj na neki način i kad sam o tom govorio onda mislim da temeljem Zakona o javnoj nabavi novog treba povesti računa jako dobro i o onim dodatnim radovima i onih 25% mogućnosti dodatnih radova. Treba povesti računa o niz drugih segmenata. Ako je onako kako čujemo i u najavi od ministrice će biti zakon dosta liberalniji onda mora biti jasno vezano za provedbu te javne nabave sutra u praksi, odnosno izvođenje naručenih radova moraju biti rekao bih preciznije definirani vezano i za anexe ugovora koji se rade i za niz drugih segmenata. Ali svi sudionici i naručitelji i zakonodavaca i ponuditelji, pa i šira javnost moraju stvarno sudjelovati u izradi ovoga zakona na način da on uistinu bude tolerantan, fleksibilan, liberalan, brz, efikasan, a s druge strane jako, jako precizan što se tiče provedbi tog zakona. Hvala. I posljednja pojedinačna rasprava je ona uvaženog zastupnika Pere Ćosića. Izvolite. **Ćosić, Pero (HDZ)** Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovani izvjestitelji, kolegice i kolege. Općeniti stav javnosti koji se potvrđuje kroz razne javne medije i ispitivanje javnog mnijenja. Jest da je javna nabava posebno plodno tlo za razne manipulacije, nedozvoljene dogovore i korupciju. Svjedoci smo brojnih postupaka javne nabave u kojima se pogodovalo određenim gospodarskim subjektima, od nabave točno određenog tipa vozila za direktore javnih naručitelja, pa sve do postupaka javne nabave u kojima je predmet nabave složen i vrlo često predstavlja poseban interes Republike Hrvatske. Za napomenuti je kako se predmeti javne nabave financiraju novcem poreznih obveznika, a u posljednjih nekoliko godina i novcem Europske unije. I za očekivati je da će takvih javnih nabava u nadolazećem periodu biti sve više. DKOM bi stoga trebao biti prvi stup u borbi protiv takvih oblika manipulacija, pa čak i počinjenja kaznenih djela prilikom provođenja javne nabave. Iz dostavljenog Izvješća o radu Državne komisije ne vidi se na koji način se DKOM bori protiv takvih pojavnih oblika a koje zasigurno ima u svakodnevnoj praksi. Naime iz sadržaja brojnih žalbi koje su podnesene u postupcima javne nabave proizlazi da ponuditelji upozoravaju DKOM na uočene nepravilnosti, pa čak i na sumnju u počinjenje kaznenih djela. Naime, u jednom žalbenom predmetu odluka je dostupna i na internetskim stranicama DKOM-a. Žalitelj je upozorio Državnu komisiju kako je naručitelj dopustio odabranom ponuditelju da u tijeku pregleda ponuda zamijeni dio svoje ponude i na taj način dođe do ugovora o javnoj nabavi. Dakle, nakon proteka roka za dostavu ponuda nakon čega se ponude ne smiju mijenjati. Žalitelj je navedeno utvrdio prilikom pregleda ponuda nakon što je donesena odluka o odabiru, jer je utvrdio kako je digitalna ponuda, odnosno CD koja je morala biti dostavljena kreirana nakon što je protekao rok za podnošenje ponuda. DKOM u svom rješenju u kojem odbija žalbu konstatira da je zaprimio informaciju o sumnji u kazneno djelo u postupku odabira ponuda, ali iako je imao sve dokaze kod sebe jer je u postupku rješavanja žalbe imao cjelokupnu dokumentaciju koja se odnosi na postupak javne nabave nije ništa poduzeo po tom pitanju nego je savjetovao žalitelja kako kaže, citiram: „Svaka pravna ili fizička osoba koja ima ozbiljna ili određena saznanja o kaznenom djelu i počinitelju može o tome izvijestiti policiju, odnosno podnijeti na zapisnik kaznenu prijavu u Državno odvjetništvo ili policiju.“ Umjesto da reagira na očitu nezakonitost u provođenju postupka javne nabave DKOM je odbijanjem žalbe omogućio ponuditelju koji je nedopušteno manipulirao ponudom da sklopi ugovor o javnoj nabavi i na taj način stekne imovinsku korist na teret javnih sredstava. Postavlja se opravdano pitanje zašto DKOM kao pravna osoba koja ima sva ta saznanja, a uz sve dokaze koji su bili kod njih i o tome nije izvijestio policiju ili Državno odvjetništvo. Pa radi navedenoga molio bih da predstavnik DKOM-a objasni na koji način komisija reagira u slučaju kada iz sadržaja žalbe ili drugih dostupnih podataka tijekom odlučivanja utvrdi zlouporabe od strane naručitelja ili ponuditelja u postupku javne nabave. Također u izvješću o radu ne postoji niti jedan podatak koliko je kaznenih prijava komisija podnijela tijekom 2015. godine radi kaznenih djela zlouporabe u postupku javne nabave, nezakonitog pogodovanja ili sličnih kaznenih djela. Nadalje, Izvješće o radu na stranici 13. u 2015. godini je bilo ukupno 987 zaprimljenih i riješenih predmeta. Sve analize u radu DKOM-a su bazirane na tom broju predmeta, međutim od tih 987 riješenih predmeta čak njih 281 je odbačeno i to gotovo su svi odbačeni zbog toga što nakon podnošenja žalbe tužitelj nije platio naknadu. To znači da tih 281 predmet nije ulazio u obradu, odnosno da DKOM nije meritorno odlučivao o samoj žalbi. Također u 92 predmeta postupak je obustavljen i to isto uglavnom prije nego što je predmet došao u obradu i odlučivanje. A za donošenje takvih odluka niti je potrebno puno vremena, niti posebna stručna znanja već se radi o administrativnom poslu i proceduralnim pitanjem zbog kojih se postupak po žalbi završava. To u praksi znači da je stvarno u obradi na odlučivanju bilo tek nešto preko 600 predmeta u kojima je donesena meritorna odluka. Ako se u obzir uzme taj broj predmeta u kojima je DKOM stvarno meritorno odlučivao jedino što se može zaključiti je da je u takvim predmetima vrijeme potrebno za odlučivanje puno duže od onih proklamiranih 38, odnosno 18 dana kako stoji na stranici 15 ovog izvješća. Ali da se usvaja skoro 60% izjavljenih žalbi što je velika razlika u odnosu na onaj podatak što je i sam uvodničar rekao od 37% izjavljenih žalbi. ako je prihod DKOM-a bio nešto preko 21 milijun kuna što stoji na stranici 22. izvješća iz tog navedenog izlazi da je preko 12 milijuna kuna su platili javni naručitelji, odnosno proračunski i izvanproračunski korisnici. U ovom kontekstu bi trebalo promatrati i druge analize kao što su broj upravnih sporova, usvojenih tužbi, vrijeme rješavanja žalbi, udio javne nabave financirane iz Europske unije, Ono što dodatno zabrinjava su izrazito dugotrajni žalbeni postupci u kojima se predmet javne nabave financira sredstvima Europske unije, a koji su najčešće od samog interesa za Republiku Hrvatsku. Iako je zakonski rok za odlučivanje o žalbama 30 dana, iako je sama Komisija svojom Uredbom o unutarnjem ustrojstvu takve žalbene postupke odredila kao hitne, svjedoci smo kako takvi postupci nerijetko traju i po 6 mjeseci. S obzirom da se povlačenje sredstava iz raznih fondova Europske unije intenzivira i s obzirom da je za očekivati kako će apsorpcija sredstava u nadolazećim godinama biti sve veća, smatram potrebnim naglasiti kako Državna komisija mora organizirati svoje poslovanje na efikasniji način i ubrzati svoje postupanje. a vezano je za problematiku postupaka koji se financiraju od strane Europske unije ali svih postupaka javne nabave važno je istaknuti kako DKOM prilikom odlučivanja, odlučuje o pitanjima tehničke odnosno tehnološke naravi, niti iz izvješća, a niti iz samih odluka DKOM-a ne vidi se po kojem ključu DKOM bira vanjske suradnike, vještake i ostale stručnjake čija znanja su potrebna da bi se donijela odgovarajuća odluka. U Izvješću se navodi da zbog složenosti, kompleksnosti materije DKOM koristi vanjske suradnike odnosno stručnjake. S obzirom da se radi u pravilu o najvećim i po iznosima i najkompleksnijim po predmetu nabave natječajima nejasno je kako se biraju stručnjaci, tko ih bira, kako je osiguran antikorupcijski element, kome i kako oni odgovaraju za svoje mišljenje, tko kontrolira njihov rad, koliko su plaćeni i sl. Naime, na koji način se može osigurati transparentnost i neovisnosti DKOM-a te spriječiti sukob interesa takvih stručnjaka kada za pojedina područja u Republici Hrvatskoj postoji tek nekoliko stručnjaka koji su nerijetko zaposleni i kod zainteresiranih ponuditelja? Smatram da bi DKOM svojim odlukama kao što to čine svi sudovi trebao navesti koje je stručnjake angažirao i učiniti dostupnim takva stručna mišljenja kako bi se moglo provjeriti njihova vjerodostojnost. I za kraj. Tijekom 2015. godine uočena je promjena prakse u tumačenjima Zakona o javnoj nabavi od strane DKOM-a npr. do prošle godine DKOM je zauzimao stav kako je primjena instituta pojašnjenja i upotpunjenja dokumentacije u ponudi samo pravo, ali ne i obveza naručitelja te su žalbe onih žalitelja koji su ukazivali na propuste naručitelja u tom smislu bile odbijene. Tijekom 2015. godine DKOM je promijenio stav i počeo poništavati odluke o odabiru ako naručitelj nije zvao najpovoljnijeg ponuditelja da pojašnjenjem ili upotpunjenjem ukloni nedostatak. Iako je promjena prakse u ovom pogledu dobro došla, postavlja se pitanje radi čega je DKOM odlučio promijenio praksu kada se Zakon o javnoj nabavi nije mijenjao? I kakvu poruku šalje neujednačena praksa gospodarskim subjektima koji sudjeluju u postupcima javne nabave? nabave? Zaključno smatram kako je nužno da DKOM preuzme ulogu stvarnog kontrolnog mehanizma u provođenju javne nabave, posebno uzevši u obzir brojne nepravilnosti kojih smo svjedoci, ali i stav javnosti oko transparentnosti, pa i pogodovanju određenim gospodarskim subjektima. Pozivam DKOM da ubuduće podigne organizacijsku razinu i spremno dočeka izazove s kojima se kao društvo u cjelini susrećemo, posebno da kao tijelo koje prvo donosi pravorijek oko odluka naručitelja omogući efikasnu javnu nabavu i maksimalnu apsorpciju sredstava koja nam stoje na raspolaganju iz fondova U tom smislu molim predstavnika DKOM-a da se očituje o svim kritičnim točkama o svojem poslovanju a kojih sam se dotaknuo u svojem izlaganju kao i da odgovori kojim aktivnostima će DKOM unaprijediti svoj rad u budućnosti, elektronskoj nabavi koja je već nastupila koja će sigurno poboljšali efikasnost i transparentnost i naravno ovaj novi Zakon o javnoj nabavi koji je danas došao i nama na klupe. Hvala vam lijepa. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala. Imamo jednu repliku i to je uvaženog zastupnika Ivana Šipića. Izvolite. Hvala lijepa, gospodine potpredsjedniče. Pa evo, ovdje zasigurno treba naglasiti u ovom vašem izvješću i vašem osvrtu gospodine Ćorić da nije nitko spomenuo kada gledamo strukturu zaposlenih ovog ureda, valja reći da da je premalo ljudi sigurno na ovoliko predmeta i na broj obrađenih predmeta koji rade u ovoj komisiji. To je zasigurno jedan od problema, dakle ekipiranje državne komisije jer mnogi su predmeti koji u žalbenom postupku na ovakav način jednostavno ni vremenski, ni kvalitetno sa ovakvim brojem ljudi – ja vjerujem da ćete se svi i složiti s tim – nije moguće obraditi bez obzira što ovdje vidimo da vremenski rokovi su određeni i oni postoje. Nije problem hoće li se žalba prihvatiti ili odbiti. Najčešće, osobito onima i nama koji dolaze iz lokalne samouprave je upravo to, nije problem hoće li ona biti prihvaćena ili odbijena, nego je najveći problem što u tom trenutku u tim rokovima sve stoji, sve stane znači investicije stanu i mi ne znamo najčešće što se događa. Ja ću reći iz svoga primjera. Jedan put sam išao reagirati prema komisiji, pa netko od službenika mi je rekao od kuda vam pravo – kada sam se predstavio tko sam, što sam – od kuda vam pravo da, ispalo je da utječem na nekoga. Međutim, nisam utjecao na nikoga, nego sam samo htio reći da se ubrza taj postupak. Ono što valja dakle, zasigurno je postaviti pitanje uvjeta u kojima ovaj ured radi kao i mnogi drugi. Ali isto tako, čuli smo ovdje danas da mnoge žalbe često puta se pokažu da je to prazan pucanj jer onda se koriste ovi rokovi što je najbolje, rekli su kolege iz prakse i onda se rađa u tom žalbenom postupku Ja vjerujem da će ovaj novi zakon koji ćemo ovih dana imati primjer i priliku raspravljati biti na usluzi za što kvalitetniju provedbu u praksi

iz ovog izvješća se vidi da je su troškovi ukupni rada komisije su negdje oko 8 milijuna kuna, a prihodi su 21 milijun kuna ne bi to trebalo puniti državni proračun sa tim sredstvima, ali jednostavno bi ta sredstva trebalo vratiti u rad komisiji i da se ubrza efikasnost rada komisije zbog zastoja u gospodarstvu. Svjedoci smo toga da te ponude traju i nekoliko godina da natječaji se ponavljaju i da bi komisija morala biti efikasnija. I nadam se da evo ova elektronska predaja ponuda će ubrzati i ovaj dio prikupljanja ovih 18 dana koliko je trebalo komisiji za prikupljanje oni će tu dokumentaciju moći jednim klikom povući sebi i bit će efikasniji u tom svom radu. I evo mislim da da ćemo tako riješiti se i onih 200 ili 300 žalbi koje ulaze u ovu statistiku, a za njih nije potrebna velika stručnost i neko znanje je čisto jedno administriranje i da će ti postupci na kraju biti u onom roku od 30 dana eventualno ako bude nekih teži slučaj jel smo svjedoci ovih europskih fondova gdje ulaze velike … o kojima ste danas ovdje govorilo gdje su tu i tehnološki procesi uređaji za … treba dovoljno stručnjaka, ali svakako ti stručnjaci moraju biti javni, oni se moraju znati koji su oni i njihova mišljenja moraju biti dostupna svima jer i tu leži dio jedne sumnje u neke radnje koje možda favoriziraju određene ponuđače i proizvođače takvih stvari. Hvala. I sada će u ime predlagača završnu riječ dati predsjednik Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave, uvaženi Goran Matešić. Izvolite. Goran** Najprije se moram zahvaliti na ponovno izuzetno konstruktivnoj raspravi i otprilike konsenzusu koji je danas ovdje vladao usmjeren k boljem zakonodavstvu. Redom, uvaženi zastupnik Borić je kazao žalba na sustav kanalizacije EU financirano, propala sredstva, državna komisija je donijela odluku o poništenju odluke o odabiru. Ja se nadam da nitko ne pravi dilemu između zakonitosti jer državna komisija je pravni kontrolor. Da, neka sredstva se izgube. Što je alternativa? Da se donese nezakonita odluka i u da ex post kontroli imate sankciju i vraćanje sredstava. To nije sigurna alternativa. Ono što hoću kazati da državna komisija sigurno nije savršena nije bezgrješna kao što nijedan sud nije bezgrješan, ali zato iznad suda postoji mogućnost druge instance kao što i iznad državne komisije postoji mogućnost sudske zaštite. Istina je što ste i vi primijetili da je za razliku od brzine odlučivanja državne komisije sudovi odlučuju u vremenu od godinu i dvije dana i to čak isti sudovi imaju različitu praksu, pa onda različiti sudovi imaju različitu praksu, pa onda svi ti prvostupanjski upravni sudovi zapravo međusobno ne prate svoju praksu jel te odluke upravnih sudova nisu javno objavljene kao kao u predmetima javne nabave kao odluke državne komisije. I upravo je jedan od prijedloga koji je potekao iz državne komisije i ranijeg izvještaja da se odluke upravnih sudova javno objavljuju. U tom slučaju bi i sami upravni sudovi mogli voditi računa o dosljednosti vlastite prakse. Gospodin Krstić MOST, neujednačenost prakse i još neki su govorili o neujednačenosti prakse državne komisije. Ja hoću kazati sasvim kategorično da državna komisija ima izuzetno ujednačenu praksu, da državna komisija nema neujednačenu prasku. Hoću kazati da to otprilike stručna javnost zna u čemu se nalazi problem. Problem se nalazi u vrlo i različitom činjeničnom stanju, dakle jedan je Zakon o javnoj nabavi, ali osim Zakona o javnoj nabavi ono što propis pod kojim se postupak javne nabave vodi je i dokumentacija koju propisuje naručitelj. Ako naručitelj svojom voljom neki puta i nepotrebno propiše neku formalnost pa se po tom ne drži te formalnosti, onda je on pogriješio pa kada komisija to sankcionira jer dokumentacija i zakon su pravila pod kojim se vodi postupak javne nabave, onda nije komisija formalista nego je komisija postupila u skladu sa dokumentacijom. A može se postaviti pitanje da li je taj naručitelj trebao propisati neku banalnu strogost pa se po tom nije pridržavao u postupku javne nabave i omogućio nekom da uspješno poentira u žabi. Ono što je također za površne čitače odluka državne komisije teško to je i zbog čega postoji evo mišljenje o nedosljednosti, odluka državne komisije osim ovog različitog činjeničnog stanja pa se može kazati da u istom institutu iz javne nabave i Zakon o javnoj nabavi državna komisija ima različite odluke, neki put upravo zato što je dokumentacijom propisano drugačije. Dakle dokumentacija nadopunjava Zakon o javnoj nabavi. Drugi razlog je činjenica da je žalbeni postupak na što državna komisija već nekoliko godina ukazuje nelogično konstruiran i zasniva se na žalbenim navodima žalitelja. Dakle državna komisija ispituje samo ono i samo onako kako je kazao žalitelj. To naravno nije dobro rješenje. Mi smo na njega i na prošlom izvješću ukazivali i to je nešto što će se sada pod tim utjecajem u zakonu i promijeniti. Ali ako jedan žalitelj istakne jedan žalbeni navod, drugi drugi u istom institutu. U jednom predmetu Državna komisija ulazi u to pitanje, u drugom ne ulazi ali to je stvar zakona. Za površne korisnike može se govoriti o nedosljednoj primjeni prava međutim evo ja i naši članovi smo vrlo često se susrećemo sa naručiteljima i ponuditeljima kroz evo nekakve postupke edukacije koje provode javne institucije. I najčešće na tim kad se susretnemo sa onim specijalistima koji znaju pravo javne nabave i probleme onda ovaj prigovor o nedosljednoj primjeni se završi na to da se ne radi o istim slučajima. Ne korištenje usmene rasprave, neki vaši upiti ili primjedbe su pomalo kontradiktorni što je sasvim u redu. Dakle usmena rasprava pomoć stručnjaka, usmena rasprava je kontra indicirana brzini trajanja postupka. tud je Državna komisija zapravo vrlo često gotovo nikad ne koristi samo zbog toga što ovaj rok od 18 ili 38 dana koji je za nekoga dugačak, za nekoga je kratak ali je on takav kakav je i da se komparirat sa drugim rokovima trajanja žalbenih postupaka u EU. Mi smo našli da je neproduktivno zakazivati usmene rasprave zato što usmenu raspravu morate zakazati 7 dana unaprijed, poziv za 7 dana unaprijed morate uputiti 4 dana ili 3 dana unaprijed da bi taj koji je pozvan na ročište ga mogao dobiti, dakle 10 dana vremena u tim predmetima je nešto što mi samoodgovorno Državna komisija radi da bi ova stručna tehnička pitanja koja su sve češće gotovo isključivi žalbeni navodi da ih riješimo. Mi smo pravnici odnosno najveći dio članova komisije su pravnici, dakle poput sudaca nemamo stručna tehnička znanja, to nije nikakva tajna. Dakle kao i sud možemo koristiti vještake, umjesto da koristimo vještake vi svi kao građani znate šta je problem sa sudskim vještacima u RH. Trajanje postupka vještačenja koje od 6 mjeseci pa do 4, 5 godina to smo svi čitali. Oni koji rade su radili, imaju sudsku praksu, znaju da je to tako. Dakle koristiti sudske vještake je također suprotno ovoj brzini trajanja postupka. Ono što mi tražimo jeste da od naručitelja i od ponuditelja tražimo dostavu dokaza u vidu tehničkog nalaza i to je metoda u kojoj i jedna i druga strana dostave nekakve nalaze sudskih vještaka koje mi konfrontiramo, razmijenimo i na podlozi njihovih stranačkih vještaka dakle svaki da svoje mišljenje i vještaka mi zapravo rješavamo ta tehnička pitanja. Mi te podatke, mi nemao popis stručnjaka niti popis vještaka koje mi imenujemo, niti koristimo sudske vještake a ova dokazna sredstva u vidu stručnih nalaza ona se nalaze pobrojana u našim obrazloženjima. Mogućnost podnošenja optužnih prijedloga za prekršaje, tu ima dvije točke, jedna je sve manje nalazimo razloge, dakle slučajeve u koje bi trebalo podnositi optužne prijedloge za prekršaje što znači da ih manje treba podnositi. I druga stvar, gotovo svi optužni prijedlozi koje smo podnosili čak i onda kad je djelo posve dokazano, prekršajno djelo bi završavali oslobađajućom presudom prekršajnog suda u kojem bi konstatirali da je gradonačelnik xy doista to napravio, međutim da postoje olakotne okolnosti i onda bi ga se oslobodilo od odgovornosti. Tako da zapravo ovaj alat možemo kazati da nije efikasan. Uvaženi zastupnik Hrg, zašto nije uspostavljen odjel za praksu? Mislim on je uspostavljen. I još je jedno pitanje bilo, on je zapravo uspostavljen, ali da bi uspostavili u hrvatskoj upravi, da bi promijenili organizaciju vi morate dobiti suglasnost od Ministarstva uprave iako je Državna komisija nezavisno tijelo mi moramo tražiti suglasnost od Ministarstva uprave, pa kad smo je dobili a dobili smo je jer želimo organizirati tu službu i onda će doprinijeti ovome što ste vi primijetili. Mi nismo zapravo u toj godini evo dobili novčana sredstva, pa zapravo nismo mogli formirati tu službu. Naznaka je da će se to korigirati u slijedećoj proračunskoj godini. Zašto nije usklađena praksa između Vijeća? Pa ja sam odgovorio naša praksa je u visokoj mjeri usklađena. Međutim, ajmo načas analizirati što znači praksa? Ovako kako je propisan članak 25. Zakona o Državnoj komisiji koji kaže ako Državna komisija nađe da postoje drugačiji razlozi nego što je odlučila u nekoj ranijoj odluci treba sazvat sjednicu, formirat pravno shvaćanje i to objavit itd. Time je zapravo hrvatsko pravosuđe u pravnoj zaštiti za javnu nabavu utvrđeno presedansko pravo koje ne postoji nigdje drugdje nego samo u javnoj nabavi. To onemogućava da jednom kad donesete neku odluku i formirate pravno stanovište u jednom pitanju pravnom u kojem zbog žalbenih navoda i zbog svježine pravnog problema ne uđete duboko, dakle da to pravno mišljenje više nikad ne možete mijenjat odnosno da ga morate mijenjati strogom formom. Mi smo u nekoliko slučajeva to doista i napravili između ostalog i predložit ćemo kad bude izmjena Zakona o Državnoj komisiji da se takva odredba promjeni. Naprosto i svaki sudac u hrvatskom pravosuđu sudi sudi prema činjeničnom stanju i slobodnom uvjerenju i ono što treba napraviti je dati obrazloženje kako bi oni koji nisu zadovoljni mogli potražiti zaštitu unaprijed. I to je ono što Državna komisija radi. Jedno od pitanja je bilo zašto u nekim slučajevima Državna komisija ide u formalnost, a ne drži se načela. U znanosti koja se zove nomotehnika koja se bavi izradom propisa zna se da su načela stupovi ili temelji nekog zakona. I svako od načela ako ih ima više se potom razrađuje u različitim člancima. Dakle, taj konačni formalizam je odraz nekog od načela. I taj konačni članak može bit doduše u suprotnosti sa nekim drugim člankom i također sa načelom. Ali onda govorite o tome, onda već govorimo o tome da imamo nedosljedan propis, a čuli smo među svima vama, a i među velikim brojem svih stake holdera da se govori i o tome da je Zakon o javnoj nabavi često kontradiktoran i da imaju pravne praznine. Onda kad ta formalnost je neizbježna kako bih kazao, kad je ona neki put i nepotrebno formalizirana i precizirana od strane naručitelja koje dokumentacijom to učini nama nije moguće izbjeći primjenu toga ili sankcionirati neprimjenu od strane naručitelja. Bolja sudska zaštita rekli smo kakva je praksa upravnih sudova otud je dakle sudske zaštite koja traje dvije godine i različitost pravne prakse, pa i pravna nesigurnost rezultira našim prijedlogom Državne komisije koji je koliko znam usvojen u novom Prijedlogu zakona o javnoj nabavi, a to je da bi nadležnost u pravnoj zaštiti bila povjerena Visokom upravnom sudu. I to bi bio jedan sud koji bi slična nadležnost je utvrđena i kod Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja što je sasvim logično. U tom slučaju bi jedan sud mogao formulirati jedinstvenu praksu što danas se ne postiže. Ja se nadam da gradonačelnik Bakra ne zamjera što sam osobno zvao njega, zamolio da, ako postoji mogućnost preuzme poštanski paket. Dakle u zadnjih dvije godine mi smo snizili troškove pošte i mahom smo komunicirali sa javnim poduzećima tipa Hrvatske ceste, Hrvatske vode koje imaju sjedište u Zagrebu HEP, koji nam donose kombije dokumentacije. Mi smo mjesečno trošili 15 do 20000 kuna na poštanske usluge vraćajući te pakete natrag. Ono što smo napravili nismo ugrozili funkciju. Dokumentacija se preuzima po punomoći i na valjan način, ali mi smo sad što se tiče troška na 6 do 7000 kuna mjesečno. Možda je vama nezgodno bilo organizirati iz Bakra, ali to ne bi bio uvjet makar ne sa naše strane. Što se tiče dobre analize zadnjeg govornika, a vezano je za edukaciju članova Državne komisije i uopće proračun Državne komisije je u izvješću koji je ispred vas imate podatak da je proračun 8400, da kad se odbiju plaće, kad se odbije 800000 kuna za troškove zakupa mi imamo manje od milijun za sve materijalne troškove uključujući i edukaciju, službene puteve. A naša edukacija se zapravo za najstručnije probleme kojima se susrećemo tipa europski strukturni investicijski fondovi ne nalazi u Hrvatskoj. Za napomenu u 2015. godini mi smo u inozemstvu imali samo jedan službeni put. Najam prostora, istina 800000 kuna. Naš zakupodavatelj je FINA. Mi smo pokušali skinut taj najam i imamo za DUUDI jednu prolaznu cifru koja glasi 8 eura po kvadratu. Međutim taj prostor i dalje ima 30% hodnika. Da mi ne koristimo dobro ova sredstva za zakup. Vi ste kazali da je jedna odluka u petnaestoj Državne komisije poništena od Upravnog suda. Poništeno ih je više, ali jedna iz petnaeste. Ja, ne mogu vam dati ovako odgovor o kojoj se odluci radi, ali ne znam kako, mogu vam pisano odgovoriti. Elektronska nabava. Više je govornika spomenuto. Nedavno sam bio na nekom savjetovanju koje je organizirao Institut za javnu upravu u kojoj se govorilo o e-upravi, dakle o komunikaciji građana elektronskim putem sa državom. Ja sam bio frapiran, ali morao sam referirati kako u javnoj nabavi postoji elektronski oglasnik, kako postoji elektronska dostava ponuda i da je uskoro u najavi i elektronska žalba. Dakle, to je nešto što je javna nabava ma kako mi govorili o percepciji, javnoj percepciji ispred ostatka javnih funkcija. Podatak o ponuditeljima ili crnoj listi ponuditelja je nešto što mora biti upisano u zakonu da bi za javne, za naručitelje i za javna trgovačka društva je je lako postignut sporazum. Oni se javno nadziru. Ali kad se govori o privatnim ponuditeljima onda ta black lista najprije mora doći u zakon, a onda ja vjerujem da će izazvati dosta problema. Trajanje postupka više od 18 dana, pa da traje postupak više od 18 dana onda kada, valjda je jasno da u europskim strukturnim investicijskim fondovima nitko ne može očekivati da će se jedan kombi dokumentacije pregledati, analizirati, ocijeniti žalbene navede koji znaju brojiti po stotinjak žalbenih navoda. Naše žalbe broje 30, 70 stranica. To treba prekontrolirati. Mi smo rekli za to mi intenzivno izvješćujemo i kažemo kako su europski strukturni fondovi jedno pitanje koje mora dobiti jedan specifičan odgovor. Već zadnje vrijeme od kada god su se ti predmeti pojavili mi dio našeg izvješća se tiče toga i radimo posebna izvješća i pratimo to. Da, to su složeni predmeti i to su predmeti u kojima trebate kada uočite tražiti ono što smo rekli stručno mišljenje i onda treba proći vrijeme. I neki predmeti su takvi dugo bili u državnoj komisiji. Nisu bili 6 mjeseci, ali su dugo bili u državnoj komisiji. Istina je ovo što ste dobro uočili da onaj predmet, ona količina predmeta koji se odbacuju skraćuje rok, da mi smo dali prosjek, to je točno. Manipulacija sa žalbama. Svi smo svjesni da ovih 30% žalbi kojih se odbacuje je manipulacija. Ne postoji način da se skrati rok, jer to su prava stranaka. Stranka koja nije izjavila potpuno savršenu žalbu mora se pozvati i omogućiti da ju korigira. Dakle, zloupotrebe su bile jedine u slučaju ovih naknada. Rjeđe u smislu sadržajno. Tim više sve češće odvjetnici izjavljuju žalbe. Dakle, samo se s naknadama manipulira. I naš je prijedlog koji je usvojen da uplaćena naknada bude sastavni dio žalbe i ukoliko u žalbi nije priložen dokaz o plaćanju naknade da se takva žalba odmah odbacuje. Time ćemo ponešto ubrzati. Kako državna komisija reagira kada utvrdi da je počinjeno krivično djelo, kazneno djelo? Podnosi kaznenu prijavu. Ako u tom slučaju u kojem ste vi gospodine Ćosić govorili, … smo podnijeli prijavu mi nismo našli da postoje elementi kaznene prijave. Treba kazati da se koruptivna kaznena djela tako lako ne uočavaju u fazi kontrole koju mi radimo. To su najčešće ako ima, a ima, ali ne možemo govoriti da ima jer to treba utvrditi i dokazati, to su najčešće prikrivena kaznena djela. Vi nemate u dokumentaciji kartelni sporazum u kojem se nekoliko nabavljača, dobavljača, ponuđača nekog proizvoda javlja u zajednici. Ali iz činjenice da se oni javljaju u zajednici vi imate signal da su oni u kartelu. Ali to je pitanje više u nadležnosti Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja koju mi kada nam po tim nekim simptomima takvih radnji to bude sumnjivo prijavimo i onda oni na neki način preuzmu te poslove. Dugotrajni žalbeni postupci kod europskih Strukturnih investicijskih fondova unatoč odredbi o žurnom postupanju, da to su naprosto složeni – ja ne znam kako bi bilo moguće da u takvom predmetu puno brzo se odluči kada je to naprosto gomila činjenica i gomila žalbi – ja to dovodim u vezu i sa dosadašnjom konstrukcijom pravne zaštite po kojoj je pravna zaštita bila isključivo na žalbenim navodima. Dakle, žalitelji su ti koji su štitili svoj interes, a posredno i javni interes. Postupanje po službenoj dužnosti od strane Državne komisije je do sada bilo jako reducirano i onda su žalitelji bili prisiljeni žaliti se na sve i sva, čak i onda kada im je jasno da nešto nije tako, pa kaže – hajde možda državna komisija nešto uoči. Eto, to je posljedica činjenice da mi imamo ogromne žalbene navode. Jedan dio, pazite, čak i kada odvjetnici pišu žalbe, a odvjetnici pišu kratke tužbe to ste svi svjedoci odvjetnici puno jer ne znaju što će završiti, što će se desiti nakon 4, 5, 10 godina koliko traje parnica, ali u javnoj nabavi odvjetnici pišu žalbe od 50 stranica. O tehničkim znanjima sam kazao. O vanjskim suradnicima sam kazao. Promjena prakse i onda ste naveli pitanje članka 92. u kojem je u jednom trenutku državna komisija držala da se radi o slobodnom pravu naručitelja, a kasnije je konstatirala da je to diskreciono pravo i da ga on mora obrazložiti i da ga mora provesti u skladu s načelima načelima je jedan logičan napredak po meni stručan koji je stručna javnost prilično dobro prihvatila i odraz je činjenice da i pravo napreduje. Evo, ja mislim da sam odgovorio i o rokovima. Željko (HDZ)** Hvala lijepa. Na vaše izlaganje ima više replika. Prva je ona uvaženog zastupnika Josipa Borića. Hvala lijepa. Kolega Matešić, vi ste se osvrnuli na moj jedan navod o čuvenoj odluci o sustavu odvodnje u Vodicama. Nismo se dobro razumjeli, rekli ste bolja odluka i kasnije, nego kriva odluka s čime bi se možda i čak mogao složiti. zaista se radilo o tome da imamo projekt koji je vrijedan 141 milijun kuna. I tu sada dolazimo do odgovornosti državnog činovnika, službenika, dužnosnika lokalnog razumijemo o čemu govorim, znači 140 milijuna kuna koje možemo riješiti novcem koji je jeftiniji od našeg domaćeg koji ovdje stoji kod nas i mi ponašamo se onako kako nam ide. I onda prođe 113 dana da se donese odluka i još jedno mjesec dana više dok se objavi ista. Znači gubimo vrijeme, fondovi imaju svoje zakonitosti i pravila do kada možemo koliko nam treba vremena kada možemo ugovoriti … plus tri pa možemo koristiti itd. znači ovdje smo izgubili silan novac. Isto nam je recimo prijetilo u slučaju željezničke pruge dionice Dugo Selo-Križevci i tu je bilo ….ali izgubiti milijardu i pol kuna je nešto što državnog nekog službenika ili ovlaštenog čovjeka koji radi u vašoj komisiji treba zamisliti i pitati što ja radim jer ako ćemo prije te žalbe riješiti 400 drugih manje važnih koje ćemo odbaciti jel su nižih iznosa pa i ne znam nekakvih drugačijih onda se postavlja pitanje kako mi gospodarimo sa našim resursima koji nam stoje na raspolaganju bez obzira nato da vi imate pravo i po zakonu i uredbi ovakve predmete uzimati kao prioritet i rješavati ih prije. Znači još uvijek se traži onaj moment volje i znanja i brzine da se stignu neke stvari riješiti jer ne znam što bi trebalo pisati jel bolje izgubiti 140 milijuna kuna koje smo možda mogli iskoristiti ili napisati neku odluku pa vidjeti šta možemo napraviti u cijelom tom sustavu. Ovako gubimo čiste novce i plaćamo sa svojima koji su stalno kod nas ovdje … Mislim da ove žalbe ipak treba na neki način malo vidjeti na koji način to rješavati bolje. **Reiner, Sljedeća replika je uvaženog zastupnika Branka Hrga. da ste dobili suglasnost Ministarstva uprave i da se očekuje da će se on ustrojiti obzirom na vaše financijske pokazatelje koje ste iznijeli u ovom izvješću ja vjerujem da će biti dobre volje od strane resora koji vas treba u ovom dijelu poduprijeti i da će biti osiguran taj novac u proračunu za državnu komisiju. Ne mogu se složiti sa vašom konstatacijom da nije bilo neujednačene prakse. Bilo je i ja bih vam to stvarno mogao argumentirano donijeti, ali to je sve prošlo vrijeme i sada stvarno nema smisla gubiti oko toga vrijeme, ali činjenica jest da se na to žale i naručitelji i ponuditelji. Dakle imamo situacije gdje doslovno iste probleme lociraju i jedni i drugi iako se često puta nalaze u prijeporima i često puta su na kraju krajeva suprotstavljene strane ako netko nije najpovoljnije na tom dijelu. Tako da toga je stvarno bilo i bilo bi dobro da definitivno i postoji nekakva ujednačena praksa. Ja ne ulazim naravno u te stvari, ali da na neki način komisija bude ipak brže protočnija i u krajnjem slučaju ovo što je kolega Borić govorio maloprije vrijeme koje je pred nama i korištenje sredstava europskih fondova za projekte će sigurno donijeti jako puno posla državnoj komisiji. I stvarno bi bilo mudro inzistirati čak i od vas koji ste naravno u tome svakodnevno da se onaj kadrovski ako treba još i ojača i da se pripremimo za taj proces jer ćemo izgubiti ne samo 140 milijuna nego će se gubiti ogromni novci u budućnosti. Hvala. Sljedeća replika je poštovanog zastupnika Pere Ćosića. **Ćosić, Pero (HDZ)** Hvala lijepo. Poštovani gospodine Matešić. Rekli ste u svom završnom govoru da nije bilo određenih indicija ili ne znam što točno za kaznena djela u ovoj žalbi o kojoj sam ja govorio, međutim žalitelj je konkretno kada se radi o tome naveo u svojoj žalbi gdje je dokazao da ponuda da original ne odgovara kopiji i da jednostavno na tim stranicama gdje su u originalu nije isti tekst na kopiji, znači kopija i original nisu identični uvijek odbacivala ponuda da ugovor koji je unutra bio koji treba biti popunjen sa iznosom ponude kooperantima svim onim nije bio popunjen, a koliko imam saznanje na CD nisu odmah ukazali jer bi taj ponuđač to ispravo, znači status CD-a koji je bio tamo i kojeg ste vi mogli vidjeti koji je izrađen ne znam 20 dana poslije predaje ponude kada se otvori CD nije namjerno stavio zato što bi došlo do vjerojatno prepravka i tog dijela ponude i ne bi se to moglo dokazivati, iako ima presnimljen taj CD. znam drugo trebalo biti dokaz da je to tako? Vi ste u svojoj žalbi odgovori doduše da vi sudite prema onom navodu žalbe i da je žalba završena, ali za čeg se onda traži očitovanje žalitelja na na iskaz naručitelja, znači žalbeni postupak traje dok se to ne završi. Konkretno se … po mome. Mijenjate praksu u ovom dijelu što sam ja i pozdravio znači da se mora tražiti dopuna ponude ako pada u domenu koji je podliježe dopunama ponude i na tom da se štedi novac i ubrza proces i sve ostalo. Tako da u ovom slučaju ima tih navoda navoda koliko hoćete, ali rekli ste i sami da odlučujete samo u onom meritumu koji piše u žalbi ali ne u drugim saznanjima, ali jednostavno to je tako jedan teški da kažem prekršaj gdje ste to mogli vidjeti, mogli ste nevezano na to uputiti i državnom odvjetništvu i policiji

što su se dotakle kolege u svojim replikama piše da je pojavom mogućnosti korištenja europskih strukturnih fondova dovelo do postupka javne nabave visoke složenosti koje su detektirale slabosti pravnog okvira. Mislim da bi to trebalo izbjegavati, to su pojedinačni slučajevi ja ih neću iznositi iako imam saznanja i u praksi kao čelnik jedinice lokalne samouprave ali baš da se u budućnosti ne događaju ovakve stvari s obzirom da se uistinu radi o ogromnim sredstvima. Evo npr. samo na području Dalmacije ćete u sljedećih 6, 7 godina graditi sustave odvodnje vrijednih pa skoro milijardu kuna, dakle direktno povučenih iz strukturnih fondova. I mislim da bi bilo dobro da iako ste vi naveli da su prosječni rokovi trajanja žalbe 38 dana tj. rješavanja, ali definitivno na ovakvim pojedinačnim slučajevima to zna biti i jako, jako dugotrajnije i to je uistinu veliki problem jer govorimo o iznimno velikim sredstvima iz kohezijskih fondova, iz strukturnih fondova EU. **Reiner, Hvala lijepa. S time bih ja zaključio raspravu o ovoj točci. Glasovat ćemo kad se steknu uvjeti. Mi ćemo nastaviti sa radom sutra u 9,30 sa objedinjenim raspravama o poreznim zakonima koje smo raspravili u prvom čitanju. Evo hvala vam lijepo. Doviđenja do sutra.